Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 89. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika.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 26. novembra, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, vas pa obveščam, da je Poslanska skupina SDS pravkar vložila predlog za umik 5. točke točke dnevnega reda, o katerem pa zbor ne bo odločal. Določba petega odstavka 64. člena poslovnika namreč določa, da umik ni mogoč za zadeve, ki so bile na dnevni red uvrščene na podlagi zahteve za sklic izredne seje zbora. Državnemu zboru

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti z dnevnega reda današnje izredne seje Državnega zbora, ker je bila na dnevni red seje ta točka uvrščena v nasprotju z določbami Poslovnika Državnega zbora. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma glede dodatkov k pokojnini na področju umetnosti je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vložila v petek, 22. 11., istega dne pa je koalicija - koalicija Levica, Svoboda in SD vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora za obravnavo tega predloga, torej zahtevo za obravnavo predloga, in to mimo poslovniških rokov, ki ga je vložila opozicija, zahtevo za obravnavo podala vladajoča koalicija. To je najmanj, kar je, moram reči, nehigienično in nedostojno, tako da tukaj se je treba vprašati, kdo je pravzaprav predlagatelj, ali opozicija, te točke glede posvetovalnega referenduma, ali koalicija. Predlagatelj je verjetno opozicija. To sejo smo predlagali mi zaradi obravnave neke druge teme, zaradi stanja na RTV in naknadno se je tej seji pridodala ta točka v nasprotju s 182. členom Poslovnika, tretjim odstavkom tega člena. Predsednica Državnega zbora je za 109. sejo Kolegija, ki je bila v torek, 26. 11., predlagala razširitev dnevnega reda predlagane današnje izredne seje. Čemur smo takrat nasprotovali in utemeljili, da za kaj takega niso izpolnjeni poslovniški pogoji. Koalicija je vseeno predlog današnje izredne seje potrdila tudi s 5. točko, ki ne izpolnjuje poslovniških pogojev za obravnavo na današnji seji Državnega zbora. Poslovnik v tretjem odstavku 182. člena namreč določa, da se predlog za razpis posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ker rok 30 dni, ki je bil spoštovan pri vseh ostalih 13 predlogih za razpis posvetovalnih referendumov, ki so bili vloženi v letošnjem letu, razen pri enem, kjer je koalicija grobo povozila te poslovniške določbe, ker rok še ni potekel, te točke danes ne moremo obravnavati.

po rokohitrskem postopku in s kršitvami določb Poslovnika sprostili proceduro za čim hitrejše odločanje o izjemnih dodatkih tisoč 500 evrov po posameznikom na področju umetnosti. Najlepša hvala, kolega Černač. Jaz sem na Kolegiju predsednice Državnega zbora zelo na široko in dolgo obrazložila, zakaj bomo uvrstili zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma na izredno sejo, na dnevni red izredne seje oziroma zakaj bomo tudi upoštevali predlog oziroma zahtevo skupine poslank in poslancev za sklic izredne seje. Vaše poslanske skupine na Kolegiju ni bilo, zato že to, da moram zdaj to ponavljati še enkrat, čeprav sem povedala že vse, ni najbolj primerno, pa bom vseeno. Rok iz člena, ki ste ga citirali, to se pravi iz določbe, ki pravzaprav ureja posvetovalni referendum, je res 30 dnevni in besedilo kot ste ga prebrali, je res takšno. To besedilo omogoča dve razlagi. In sicer ena razlaga je, ja, saj se lahko smejemo, ampak tako je in nič drugače. Ena razlaga je, da je treba zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma obravnavati v roku 30 dni po tem, ko je vložena. Druga razlaga pa je ta, čemur je do sedaj sledila parlamentarna praksa. Potem imamo še več razlag v pravu, ne samo besedno razlago, imamo tudi namensko razlago in imamo historično razlago. Jaz sem zelo jasno obrazložila, zakaj sledim namenski in historični razlagi in tudi besedni razlagi in zdaj tega tukaj ne bom ponavljala, dejstvo pa je, da je bil, da je bila zahteva za posvetovalni referendum to je institut, ki je bil neprestano zlorabljen, neprestano zlorabljen, za podaljševanje in oviranje teka zakonodajnih postopkov in takšno ravnanje ni v korist Državnemu zboru, še manj je to v korist državljankam in državljanom zaradi katerih smo tukaj. Vsi mi smo tukaj zato, da delamo za njihovo dobrobit in jaz menim in verjamem, da še marsikdo, da ni v njihovo dobrobit, da se zakonodajni postopki ovirajo in zavlačujejo. Torej, bom vedno razlagala določbe, katerekoli pravne, v dobrobit državljank in državljanov. Poleg tega pa ali bi me morda poslušali? - roki v pravu niso nikoli določeni za to, da je nekdo pasiven, bodisi to subjekt, fizična oseba ali pa pravna oseba ali državni organ, roki se vedno določajo za to, da je nekdo aktiven. To se pravi, da se v določenem času neka pravica izkoristi ali pa ne. Da vam še to povem, da sem bila na Kolegiju opozorjena na 15-dnevni rok, ki mora preteči po tem, ko je vložen zakon ali pa nek akt, ampak ta 15-dnevni rok je popolnoma drugačen, kajti omogoča izkoristek pravice poslank in poslancev, da predlagajo splošno razpravo. In po 15 dneh, po tem, ko je zakon vložen ni več mogoče te pravice izkoristiti, medtem ko ta 30 dnevni rok, ki ga vi razlagate in ga je tudi, ja, parlamentarna praksa razlagala tako, ni bil namenjen prav ničemur drugemu kot zavlačevanju zakonodajnih postopkov. Stvari se spreminjajo in prav je, da se, ker samo tako kot družba napredujemo. Če še nisem končala in zato, in zato dokler bom predsednica Državnega zbora, ne bom dovolila zlorabe postopkovnih institutov zaradi medsebojnih obračunavanj med koalicijo in opozicijo. Prav tako tudi koaliciji ne bom dovolila, da bi zlorabljala te postopkovne institute

In vedno ga bom razlagala, to pa povem vsem, v dobrobit državljankam in državljanom, zaradi katerih smo tukaj. In tukaj nismo zato, da bomo pasivni in da bomo akte vlagali v predal in čakali, da poteče najmanj 30 dni, tukaj smo zato, da smo zelo aktivni in delamo, zato smo tukaj. Izvolite, kolega Černač, postopkovno. Poglejte, govorimo o zakonu, ki uzakonja neke privilegije, privilegije mimo veljavne pokojninske zakonodaje, tako tudi po vsebini ta zakon ni primeren za obravnavo v Državnem zboru. Istočasno, ko se sistemsko ureja to področje z nekim drugim zakonom, želite na na rokohitrski način z grobo kršitvijo 182. člena poslovnika uzakoniti te privilegirane dodatke v višini tisoč 500 evrov posameznikom. Tudi po vsebini ta zadeva ni primerna.

ampak pustimo ta del ob strani, "če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo." In ti pogoji niso izpolnjeni. Edina razlaga, dodatna, tega člena je bila leta 2003, sprejela jo je Komisija za Poslovnik. Nič ne govori o tem, kar vi govorite, predsednica. Tudi ne vem, na čem utemeljujete govorjenje o parlamentarni praksi. Jaz sem vam prej uvodoma povedal, da v tem letu, ne samo v tem mandatu, samo v tem letu je bilo vloženih 13 predlogov za razpis posvetovalnih referendumov, 13! Pri vseh se je spoštovala ta določba, 30-dnevna, razen pri enem, kjer ste grobo, brutalno, tako, da ste neko izredno sejo prekinjali, vmes sklicali 76. izredno sejo, prekinili, sklicali 77. izredno, povozili te določbe, da ste lahko da ste lahko proceduro glede Palestine takrat peljali mimo določb poslovnika naprej. Torej pri 12 ste spoštovali to določbo, pri enem ste jo grobo kršili. Kaj je zdaj torej parlamentarna praksa in kdo ščiti integriteto tega Državnega zbora, koalicija ali opozicija, v tem primeru, ko predlagamo nekaj, česar danes na dnevnem redu ne bi smelo biti. In vi kot predsednica Državnega zbora ste kot primus inter pares, prva med enakimi, prva, ki mora ščititi integriteto tega Državnega zbora, pa je, kot slišimo, žal, ne boste zaščitili. Torej, če prav razumem, ta točka ne bo umaknjena z današnjega dnevnega reda, ne glede na to, da gre za izredno sejo, ki je bila predlagana zaradi tega, ker smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali razpravo glede stanja na RTV, torej za povsem neko drugo zadevo, da jo je predlagala opozicija, že to je nehigienično, da se mešajo točke koalicije in opozicije na izredno sejo, ki jo predlaga opozicija, ampak o tem kdaj drugič. Torej, glede na to, da bo ta točka ostala na dnevnem redu, seveda ne morete pričakovati, da bo Poslanska skupina glasovala za grobo kršitev procedure za protipravno uzakonitev nekih izjemnih privilegijev posameznikom,

Tekom tega mandata, jaz sem prvič v Državnem zboru, tekom tega mandata sem, da, v več primerih zaznala zlorabo zahteve za razpis posvetovalnega referenduma, v več primerih. In čas je, tako kot ste rekli, da zaščitim integriteto tega Državnega zbora, in da se te zlorabe ne bodo več dogajale. In to počnem in to bom počela, vedno.

Že na kolegiju, na 109. seji predvčerajšnjim, smo imeli, lahko rečem, dolgo debato na to temo. Sam sem v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije utemeljil, mislim, da z dobrimi argumenti,

s poslovniškimi določbami, zakaj mora preteči najmanj 30 dni, da je lahko ta točka uvrščena na prvo sejo Državnega zbora, ki vložitvi sledi. Predsednica Državnega zbora je tam pravzaprav ponovila enake besede, kot jih je danes tukaj povedala, ampak s tem nas ni prepričala. Pomembna pa je ena zadeva. Tam bi morala svoje mnenje torej na seji kolegija podati tudi vodja Zakonodajno-pravne službe, ki je bila tudi prijavljena k besedi. Predsednica jo je zradirala in ji ni dala besede, zato v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije zahtevam, da v skladu s 73. členom - je moj proceduralni predlog - četrti odstavek, ki med drugim določa: "Če Državni zbor odloči, da je treba pridobiti mnenja delovnih teles, zakonodajnopravne službe ali Vlade, predsedujoči prekine obravnavano točko dnevnega reda, lahko pa tudi prekine sejo Državnega zbora." Spoštovana predsednica, želimo da se glasuje, odloča o tem, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe ali je v tem primeru potrebno spoštovati 30 dnevni rok in da v skladu z določbami 73. člena četrtega odstavka Poslovnika o tem Državni zbor zdaj odloča. Dobro. Hvala lepa. Jaz bom vaš predlog dala na glasovanje, to se pravi, če želite poslanke in poslanci, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe glede tega 30-dnevnega roka, če sem vas prav razumela? Bom pa pred tem dala še postopkovno prijavljenim kolegici Grgurevič in kolegici Avšič Bogovič. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Zdaj, kje začnem? Kot prvo, seveda seje vodi Poslovnik, razlaga predsednice Državnega zbora, takšni ali pač predsedujoči, vedno takšen poslovnik ste pač spisali. Ta poslovnik je res spisan zaskrbljujoče, bi rekla. To sem ugotovila tudi sama že takoj ob nastopu. Gospa predsednica je povsem argumentirano jasno včasih se malo miru, večkrat že pojasnila razlago Poslovnika Državnega zbora. Zdaj, če je ne razumete ali se z njo ne strinjate pač je lahko pač to zgolj vaš problem. Sedaj je rekla, da bo tudi vaš predlog sicer dala na glasovanje, ampak opozarjam, če ste vi sedaj 30 let ravnali neučinkovito, si privoščili tukaj raznorazne cirkuse, neka zavlačevanja, namesto, da bi delali učinkovito in da se troši davkoplačevalski denar za neka taka povsem neutemeljena. Namreč, kakšen je namen te določbe? Lepo vas prosim, prosim bodite tiho, gospod Černač, tudi jaz se vam nisem drla vmes, ko ste izvajali svoj postopkovni predlog. Torej, absolutno se strinjam, podpiram mnenje in edina možna razlaga in tudi pravilno je, da se prične, tudi sodna praksa se spreminja. Če se pač nekaj let nekaj razlaga napačno, včasih se seveda ta sodna praksa spreminja in skrajni čas je, da se v tem Državnem zboru

Ste pač naleteli na vlado, ki dela, naleteli ste na predsednico Državnega zbora, pa še koga, ki se vam ne pusti ustrahovati tako kot poskušate ustrahovati sodnike

o predlogu gospoda Ciglerja Kralja, ali se 5. točka oziroma ali 5. točka dnevnega reda izpolnjuje pogoje za uvrstitev na sejo, glede na ta odstavek, ki ga vi... Ne, zmajujete z glavo, kolegica Helbl, ne bo tako?

tako kot ste tudi vi povedali, kolegica Grgurevič, jaz se zagotovo ne bom pustila ustrahovati z razno raznimi napovedmi predlogov, zahtev in tako naprej. Absolutno ne. Vedno bom na stališču pravne države, prava in vem kako razlagati pravo. In še enkrat povem, ta odstavek, tretji odstavek 184. člena Poslovnika, ki določa 30 dnevni rok, njegova besedna razlaga omogoča dve interpretaciji. In če vključimo še druge metode razlage, ki je, kaj je namen in pa historično pa mogoče veste vi, ki ste že dlje časa poslanci, da je to ostanek nekdanjega predhodnega zakonodajnega referenduma, to vi verjetno veste bolje od mene, potem ko dam na tehtnico argumente, kako se razlaga ta določba, je zame seveda popolnoma jasno, da nobena določba nobenega pravnega akta še najmanj pasivnosti državnega organa, ki deluje in je tukaj samo zato, da dela za ljudi in za nič drugega, samo zato, da služi državljankam in državljanom. In zato bom vedno, vedno določbe razlagala v korist državljank in državljanov, vedno, ne glede na vsa ustrahovanja, ne glede na vsakršne manevre, ne glede na uporabo katerih koli institutov se jih boste želeli in ne glede na to, da bo grozilo ne vem kaj,

Pričakovana drama. To je bilo jasno že po tistih predlogih NSi, predvsem na Kolegiju predsednice Državnega zbora, ko Poslanski skupini SDS niti toliko ni mar, da bi prišlo na sejo Kolegija predsednice in tam obrazlagalo vso to zakonodajo oziroma te člene, te odstavke členov, ki jih je kolega Černač tukaj navajal. Mimogrede kar nekaj tega ni bilo v skladu s točno to točko, ki se zdaj umika in zopet gre tudi za zlorabe poslovniških določb s strani opozicije. Predsednica je zelo jasno obrazložila pravni temelj na podlagi katerega je današnjo sporno 5. točko dnevnega reda uvrstila na to izredno sejo državnega zbora. Ja, določbe se tolmačijo lahko tako ali drugače, dve konkretni tolmačenji je predsednica danes tukaj povedala, še več drugih nakazala. In verjamem in zaupam v pravo razlago, predvsem zato, ker sem tudi sama naravnana na to, da si zadeve vedno skušam razlagati po zdravi kmečki pameti, to pa je v skladu z namenom posamezne določbe, tudi v tem primeru tega Poslovnika. In zdaj razpravljati o tem najkasneje 30 dni ali pa v 30 dneh je, milo rečeno, smešno, ko pa vemo kakšen je namen tega, ali ste želeli vložiti oziroma ali ste vložili zahtevo za posvetovalni referendum za to, da bi čakala 30 dni v predalu, ali ste iskreni bili pri vložitvi zahteve za posvetovalni referendum in torej želite to, ta zakon dati v posvetovanje ljudstvu? Jaz vas res ne razumem. Če gre za iskrenost, potem želimo o tej zahtevi odločiti čim prej, kar se da. In zato je tudi zahteva vložena na naslednjo sejo, ki ji je sledila. Moj postopkovni predlog je, da mi ne bo zmanjkalo časa in me boste še za to pribijali je, da nehamo s temi postopkovnimi, se pa je Kolegij jasno odločil, da gre ta na naslednjo izredno sejo Državnega zbora in bomo pač danes o tem odločali. Ali pa bi želeli ta rok **6. TRAK: (VP) 10.25** (nadaljevanje) za to, da boste spet malo umikali pa naslednji dan ponovno vlagali zahtevo za posvetovalni referendum. A je to vaš namen? Pol pa povejte. Pol pa povejte, da ste vse drugo, samo iskreni ne. Hvala lepa. Bom sama samo še to dodala; vlaganje zahtev za posvetovalni referendum tik pred glasovanjem o zakonu, končnim glasovanjem, to se pravi, da se samo še glasuje, kaže, in to je bilo veliko takih primerov v tem mandatu, ne kaže na to, da bi želeli dejansko pravilno in iskreno in pošteno uporabiti institut zahteve za posvetovalni referendum. Tik preden se glasuje. Takih primerov je bilo ogromno v tem mandatu in kažejo na zlorabo. Tako. Kolega Černač, izvolite postopkovno. Ja, Nataša Avšič Bogovič pravi, da smo v opoziciji zlorabili ta proceduralni predlog. Zdaj edine zlorabe, ki sem jih jaz slišal, so bile iz vaših ust pa iz ust vaše kolegice Lene Grgurevič glede proceduralnega predloga, in me čudi, da na to predsednica Državnega zbora, ki je dolžna delovati v skladu s Poslovnikom, 19., 75., 76., vsemi ostalimi členi, vas ni opozorila. Rečeno je bilo ali mi želimo, da se o tem ljudje na posvetovalnem referendumu čim prej odločajo. Kakšna manipulacija! Saj vemo, kdo odloča o posvetovalnem referendumu v tem Državnem zboru vi odločate, vi imate večino, vi želite ta predlog za izjemne dodatke v višini 1500 evrov čim prej potrditi in želite ta predlog za posvetovalni referendum čim prej spraviti s sveta. Ampak še nekaj je zanimivo, prej sem vam povedal, 14 predlogov je bilo vključno s tem za posvetovalni referendum vloženih v letošnjem letu, 14 predlogov. In ob poslušanju vse te teološko formalno pravne razlage o tem, kaj, koga, kje se štejejo ti roki, pri 12. Poslovnik, 184. člen, tretji odstavek, 30 dni ni bil noben problem, pri dveh je pa problem, pri enem v preteklosti in pri tem danes. Pa še nekaj, bilo je rečeno, ko gre za dobrobit ljudi. Ja, glejte, ko je šlo za dobrobit ljudi v prejšnjem mandatu, ko je vlado vodila Slovenska demokratska stranka in je šel v prid ljudem pomemben zakon, Zakon o dohodnini, o dohodnini, ki je zmanjševal obremenitve in jim puščal več denarja v žepu, je takratna koalicija 30-dnevni rok, ki je predlog za posvetovalni referendum vložila Levica, spoštovala. Tukaj, ko pa gre za izjemne privilegije, za izjemne dodatke, ki ne temeljijo na 0 evrov plačanih prispevkov, v višini 1500 evrov posameznikom, tukaj pa ta rok ne bo spoštovan. Hvala lepa. Tudi vam sem sedaj pustila, da ste povedali svoje, tako da ste vsi imeli možnost malo iti čez postopkovne predloge. In sedaj dajem na podlagi četrtega odstavka 73. člena Poslovnika zbora na glasovanje sklep, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe ali 5. točka predloga dnevnega reda izpolnjuje pogoje za uvrstitev na dnevni red glede na določbo tretjega odstavka 184. člena Poslovnika. Jaz sicer nimam obrazložitve glasu, ampak sama vam

Boste imeli postopkovni predlog mogoče? Ne. Čeprav je bil ta smeh, saj tako veste, kakšno je moje stališče. Jaz bom glasovala proti. (PS NSi):** Predsednica, tole postaja zdaj pa res že tragikomično. Vi ste hkrati povedali določbo, da nimate obrazložitve glasu, potem ste pa takoj za tem prekršili Poslovnik, katerega varuhinja bi morali biti. Jaz res nimam druge kot da vam predlagam, da si po zgledu ene od podpredsednic določite oziroma daste opomin. Prosim pa, da se to začne bolj resno vse skupaj dogajati, ker to je pa res že pod vsakim nivojem. Hvala lepa. Jaz sem samo povedala, kako bom glasovala, nisem pa obrazložila tega. / smeh v dvorani/ vam dajem zdaj nekaj časa, da se nasmejete.

si dajem opomin, si sama sebi izrekam. Zdaj pa dajem na glasovanje to, kar sem vam že prej napovedala. Glasujemo.

Državnemu zboru zdaj predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje in glasujemo o dnevnem redu. Postopkovno, kolega Cigler Kralj? (Da.) Izvolite. Hvala, predsednica. Ne vem sicer, česa se bojite, spoštovani poslanci in poslanke koalicije in predsednica, predlagam, da kljub temu, da ste zdaj glasovali proti, se bojite mnenja ZPS, se bojite mnenja ZPS, se bojite referenduma? Jaz predlagam predsednica, da ohranite ali pa da si vsaj začnete povračati malo integritete. Vi prekinete sejo kot predsednica, zahtevate mnenje Zakonodajno-pravne službe, ker res ne vem, zakaj ste najprej odrezali besedo vodji Zakonodajno-pravne službe na 109. seji Kolegija, imam priče, saj nisem bil sam tam, in zakaj se zdaj vsi skupaj tako bojite? Ne razumem, zakaj ste glasovali proti. Ali mogoče veste, da bi Zakonodajno-pravna služba rekla, da 5. točka ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na dnevni red te izredne seje? In to se je zgodilo že pri Palestini, kar sem obširno razložil na tej isti 109. seji Moj proceduralni predlog, predsednica, je, kot sem rekel, da prekinete sejo, sami kot predsednica, pridobite to mnenje Zakonodajno-pravne službe ali pa prosite oziroma zahtevate, da pride vodja na sejo to mnenje povedati, ugledni pravnik, profesor doktor Rajko Pirnat, ki mu verjamem in zaupam bolj kot vam, je v svojem mnenju, ki sem ga citiral na 109. seji, jasno povedal, da je takšna razlaga, kot ste jo vi predstavili javnosti pri Palestini, da je nora in nesprejemljiva. Njegovo, njegov citat poznate in mislim, da nimamo kaj k temu dodati. Na eni strani imamo uglednega profesorja, predstojnika katedre, profesorja doktorja, ki je povedal to, na drugi strani imamo vaše mnenje, ki pravite, da brez spremembe Poslovnika, nič se ni spremenilo, razen tisto, da ste na pritisk predsednika Vlade, izvršne veje oblasti, popustili in ste sokrivi tega, da je parlamentarna veja oblasti ponižana in bomo rekli pregažena s strani izvršne veje, razprave/ ali je iskrenost in poštenost teh predlogov kar naenkrat postala poslovniška kategorija? Ali boste ustanovili komisijo, ki bo presojala iskrenost in poštenost poslovniških zahtev? In s to prakso je začela KUL opozicija v prejšnjem mandatu, še posebej stranka Levica. A oni so bili pa iskreni in pošteni, opozicija pa ni?

ga razlagam tako kot ga razlagam. Kolegica Žibrat, izvolite, vam dajem besedo, potem kolegici Sluga postopkovni, in še kolegici Avšič Bogovič, potem pa upam, da bomo nehali in gremo naprej in glasujemo o dnevnem redu. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej predlagam, da izrečete opomin kolegu Cigler Kralju, ker nima v svojem postopkovnem kaj polemizirati s tem, kdo se boji Zakonodajno-pravne službe. Nismo v kakšni Mladinski knjigi. In sicer, potem predlagam, da nadaljujemo to sejo, ker je zelo jasno, da tako kot veljajo neki roki pri zakonodajnem referendumu, recimo, da se pobuda vloži najpozneje sedmi dan po sprejetju zakona, to ne pomeni, da ne moreš vložiti te pobude četrti dan po sprejetju zakona in vsem je jasno, da rok 30 dni pomeni, da je to

jaz predlagam seveda postopkovno, da predsednica ne dovolite več nobenih postopkovnih predlogov in da nadaljujemo sejo. Zakaj? Zato, ker je več kot očitno vse kar ta trenutek počnete in kar ste počeli že večkrat tekom tega mandata zloraba. Zloraba in to vidijo vsi, tudi tisti, ki nas danes gledajo. In če si vi ne dovolite ocenjevati iskrenosti vaših predlogov, si verjemite, tudi mi ne dovolimo ocenjevati, iz katerega razloga smo glasovali, tako ali drugače. Nihče Nihče od nas ni glasoval tako ali drugače, zaradi strahu, še najmanj pred vami, zato prosim, da prenehate s temi zlorabami. Mi stojimo za tem, kar je bilo danes obrazloženo in celo mislimo, da je predsednica vsakič, ko to ponovi, ponovila še enkrat preveč. Odločitev je jasna. Pozvani pa ste tudi bili med drugim, da poveste en argument, en tehten razlog, kaj bi vi v teh 30 dneh naredili, da je treba čakati. Niti enega tehtnega argumenta niste dali na mizo. Niti enega. Zgledujte se po meni, kolega Cigler, ko vas mirno poslušam kadar vi razpravljate in sem tiho. Hvala lepa.

se pa strinjam s kolegico Sluga, ki je povedala to, kar sem tudi jaz že prej povedala, da nehajmo s temi postopkovnimi predlogi. In pa kolega Cigler Kralj, vi bi zdaj zahtevali mnenje ZPS, a res? V tem trenutku po Poslovniku, Ali imamo kje kakšno določbo, da je mnenje Zakonodajno-pravne službe v tem primeru potrebno? Se naslonimo na kakšno določbo? Nimamo tega, nimamo tega. Mnenje pravnikov v tej zadevi so lahko, mnenja pravnikov v tej zadevi so lahko zelo različna, tako kot je predsednica že pojasnila. Tolmačenje je lahko takšno, drugačno, seveda vedno sledi lahko tudi nekemu namenu in zopet imate nek namen v ozadju, ki pa ni nikakor iskrenost, kot sem že prej In še nekaj vas bom spomnila. Ali se spomnite, mislim da je bil mesec maj, ko smo soglasno zavrnili predlog, mislim da Levice, da glasujemo pred odločanjem za to ali smo za pridobitev mnenja ZPS ali ne? Kako smo se takrat odločili? Tako kot smo mislili, da je prav, ker smo takrat tudi imeli že pridobljena pravna mnenja, ki so bila seveda različna tako kot je vedno pri tolmačenju določb zakonskih oziroma poslovniških ali pa ustavnih določb.

Hvala, da ste spomnili na tisto majsko sejo, kjer smo tudi seveda se o tem odločali, ampak to nekateri bi pozabili. Bom pa samo še to povedala, jaz zelo spoštujem tudi pravnika, profesorja, ki ga je gospod Cigler Kralj omenil. Gospod Cigler Kralj je žal, namreč ni omenil celotnega besedila, niti ni omenil mojega odgovora, ampak je pač iztrgal iz konteksta tisto, kar je pač najbolj prikladno zanj. Ampak ponovno poudarjam, to, kar se je dogajalo z zahtevami za posvetovalni referendum so bile zlorabe in zlorabe postopkovnih institutov v parlamentu niso v čast Državnemu zboru, ne krepijo, absolutno ne, ampak spodkopavajo njegovo integriteto in sploh sploh pa niso v korist državljank in državljanov. In če je to temu tako, teh zlorab ne bomo več dovolili. Kolega Hoivik, izvolite. hvala lepa. Poglejte, jaz bom na kratko v svojem postopkovnem predlogu obrazložil zakaj smo v naši poslanski skupini predlagali posvetovalni referendum

Mediji so o tem zakonu začeli poročati šele prejšnji teden, javnost, predvsem pa 650 tisoč upokojencev, ki so 40 let vplačevali v pokojninski steber, ni bilo seznanjenih s tem zakonom. In v teh 30 dneh bi bili bolje seznanjeni, bi morda tudi nacionalna hiša, morda tudi kakšen komercialni medij, tako z leve kot z desne, opravil širšo razpravo o tem zakonu. In potem bi lahko čez 30 dni, spoštovana koalicija, povozili predlog za posvetovalni referendum. In tukaj so, spoštovana gospa Sluga, argumenti. Državni sekretar iz Levice je obljubil vsem, da bo objavil te pripombe. Teh na spletu še ni in niti ne moremo vedeti, kdo od kulturnikov, umetnikov ali pa druge zainteresirane javnosti je bil proti takšnemu zakonu, ker ga skrivate, ker ne želite demokracije, ampak želite vašo svobodo, ki je pravzaprav diktatura. Hvala. Hvala lepa. No, zdaj ste pa tudi vi šli malo preko postopkovnega predloga, da ne boste to samo drugim očitali, pa ne bom dala nobenega opomina. Ampak, če je to vaš namen, potem morate uporabiti druge institute, ne zahteve za posvetovalni referendum. Potem morate uporabiti neka druga orodja, politična, pravna, kakorkoli, saj boste vedeli, kaj imamo. Kolega Cigler Kralj, boste še vi zdaj obrazložili. Kolega Cigler Kralj bo zdaj naštel... kolegu Cigler Kralju možnost, da našteje tiste tri razloge, zakaj pa naj bi bil ta 30-dnevni rok.

odzval, zato ker... Veste, kaj so me naučili že pred leti, ko še sploh nisem bil v politiki? Nikoli se ne pusti izvleči na nižji nivo, ker te bo tam nekdo na domačem terenu premagal. In ne bom se odzval na tako provokacijo. Bom pa, ker sem bil neposredno izzvan strani kolegice Avšič Bogovič, povedal, da 73. člen Poslovnika, tretji odstavek, daje poslovniško podlago proceduralnemu predlogu, ki sem ga prej podal. In ga ponavljam: če se ničesar ne bojite, torej referenduma, če se ne bojite mnenja Zakonodajno-pravne službe, prekinite sejo. Zahtevajte pripravo stališča Zakonodajno-pravne službe, ali predlagana 5. točka izpolnjuje pogoje za uvrstitev na to sejo. Najmanjši problem. In drugič, ker je kolegica Janja Sluga govorila prav neresnice in še tam na mene nekaj, bomo rekli, hrumela, vam povem, spoštovane in spoštovani, saj je težko ogledalo, pač, pokaže tako, kot je, in resnica boli, samo ne morete ji pa uiti. Janja Sluga je podpisala posvetovalni referendum za blokado Zakona o elektronskih komunikacijah 6. aprila 2022.

utemeljena, iskrena, pravična in tako naprej. Torej, dodajam prejšnjemu proceduralnemu predlogu, na temelju 73. člena, tretjega odstavka, še proceduralni predlog, da če vam gre pa toliko za pravičnost in iskrenost in poštenost in če želite, še to,

(PS Svoboda):** Hvala lepa. Najprej, kolega Cigler Kralj. Niste našteli treh razlogov, zaradi katerih bi moral ta Državni zbor čakati 30 dni, kar sem sicer tudi že predvidevala, ker jih nimate. Ker če bi jih imeli, bi jih seveda zdaj našteli, ker tako glasno razlagate, kako jih imate in kako ste jih že povedali, kažete tri prste, ne znate jih pa razložiti. Saj to je vaše tipično ravnanje. poslušali, niste poslušali obrazložitve mojega postopkovnega predloga. Jaz sem namreč bila tista, ki sem rekla, da ne bomo ocenjevali iskrenosti vaših predlogov, ker si tudi mi ne dovolimo ocenjevati od vas, zakaj smo glasovali tako, kot smo. Torej, tako kot jaz nisem usposobljena, da bi ocenjevala iskrenost vaših predlogov strokovno, tako tudi vi niste usposobljeni, da bi ocenjevali, zakaj sem jaz stisnila ali tipko za ali pa proti ali pa nobene. Niste,

jaz mislim, da smo mi, pravzaprav kolega Cigler Kralj, že glasovali ob prvem predlogu o tem, ali bi želeli imeti mnenje Zakonodajno-pravne službe. Sama sem glasovala za, nimam težave tega povedati zakaj, ker sem prepričana, da bi bilo mnenje Zakonodajno-pravne službe takšno, kot ga je razložila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

Hvala za besedo, gospa predsednica. Lep pozdrav poslankam in poslancem, predstavnikom Vlade in ostalim prisotnim. Državni zbor je na 88. izredni seji, 14. 11. 2024, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila Vlada Republike Slovenije. Vlada je v obrazložitvi poudarila, da zakon prinaša ukrepe za spodbujanje zaposlovanja, krepitev lastništva zaposlenih v delodajalčevih podjetjih in izboljšanja sistema normiranih odhodkov. Ključni ukrepi vključujejo posebne davčne olajšave za nove rezidente, spodbujanje lastništva zaposlenih ter omejevanje uporabe davčnih izgub na pet let. Spremembe vključujejo tudi znižanje praga za vključitev v sistem normiranih odhodkov in ukinitev določenih davčnih olajšav. Na področju kmetijstva je predlagano izvzetje celotnih OMD plačil iz obdavčitve, druge spremembe pa vključujejo prilagoditve zaradi odločitev ustavnega sodišča in odpravo nejasnosti v zakonu. Državni svet je podal številne pripombe k zakonu in opozoril na rigorozne spremembe za normirance, ki jih ocenjuje kot prehitre in poudarja, da zakon uvaja diskriminatorne ukrepe. V odložilnem vetu izpostavljamo tudi vprašanje posebnih osebnih olajšav za tuje rezidente, ki po mnenju Državnega sveta kršijo načelo enakopravnosti, saj strokovnjakom, ki celotno kariero ostajajo v Sloveniji, ne prinašajo enakih spodbud, poleg tega izražamo dvom o učinkovitosti olajšav pri privabljanju novih delavcev. Državni svet opozarja tudi na neustrezno ureditev za napotene delavce, saj zakon ukinja olajšave, kar bo privedlo do selitve podjetij v ugodnejša davčna okolja in s tem izgube prihodkov v **11. Poudarjamo, da bodo predvidene spremembe negativno vplivale na gospodarsko rast, povečale porabo po socialnih transferjih in znižale konkurenčnost Slovenije. Že Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, katere mnenje deli tudi Državni svet, je opozorila na potencialno neskladnost zakona z Ustavo, predvsem glede načela enakosti pred zakonom ter načela pravne države. Predlagane spremembe prav tako ne temeljijo na ustrezni evalvaciji prejšnjih zakonodajnih sprememb, zato tudi ni možno oceniti njihovih učinkov. Zakon prinaša tudi neenako obravnavo davčnih zavezancev glede na njihov rezidentski status in krči bonitete za električna službena vozila, kar je v nasprotju s cilji zelenega prehoda. Predlagane rešitve torej ne naslavljajo ključnih izzivov konkurenčnosti in niso skladne z ustavnim načelom enakopravnosti in pravne države, predvsem pa na njihovi podlagi podjetja ne bodo mogla privabiti oziroma zadržati visoko usposobljene delovne sile. Glede na izpostavljene pomisleke Državnega sveta se ocenjuje, da zakon ni primeren za uveljavitev, zato Državni zbor pozivamo, da ob ponovnem odločanju zakon zavrne. Hvala. Najlepša hvala. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev mnenja odbora dajem besedo podpredsednici kolegici Andreji Živic. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni. Odbor za finance je na 58. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada in ga je Državni zbor sprejel na 88. izredni seji 14. 11. 2024. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Državnega sveta in Ministrstva za finance. Predstavnik Državnega sveta je uvodoma izpostavil in predstavil nekatere ključne pomisleke Državnega sveta iz zahteve, ob tem je izrazil razočaranje nad predlaganimi ukrepi, jih označil kot neustrezne za gospodarstvo pozval Vlado k oblikovanju prave davčne reforme. Prav tako je k ponovnemu razmisleku o vsebini predlaganih zakonodajnih rešitev in konstruktivnemu sodelovanju o ponovnem odločanju o zakonu pozval Državni zbor. Predstavnica Vlade je ponovno podrobno ob drugi obravnavi predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa na kratko izpostavila ključne rešitve zakona. Na pomisleke Državnega sveta v povezavi s pripombami Zakonodajno-pravne službe glede ustavne skladnosti rešitev je odgovorila, da so bila s strani Vlade v zakonodajnem postopku sprejemanja predloga zakona dana argumentirana pojasnila. Glede pomislekov na temo sistema normiranih odhodkov je izpostavila, da ukrepi iz zakona nobenemu zavezancu ne omogočajo opravljanja dejavnosti. Glavni namen teh sprememb je sistem normiranih odhodkov ponovno približati prvotnemu cilju, le-ta je namreč namenjen začetnikom ter zavezancem z manjšim obsegom poslovanja. Prav tako nove rešitve sledijo ciljema obdavčitve po ekonomski moči ter zmanjšanju spodbud za zlorabo sistema kot instrumenta zniževanja davčne obveznosti. V razpravi je bila s strani predstavnikov opozicije izražena podpora zahtevi zaradi nasprotovanja ukrepom iz zakona. Zagovorniki zahteve so bili mnenja, da predlagani ukrepi v večji meri škodujejo gospodarstvu. Ob tem je bilo izpostavljeno, da bi davčna zakonodaja morala biti tudi stimulativno naravnana. V razpravi sta bila s strani opozicije največ kritik deležna ukrepa ukrepa namenjena privabljanju strokovnih kadrov iz tujine ter ukrep povezan s sistemom normiranih odhodkov. Ob zaključku razprave je bilo s strani predstavnikov opozicije na predstavnico Vlade naslovljeno vprašanje glede številčnosti vrhunskih športnikov v sistemu normiranih odhodkov in kakšnih sprememb bodo le-ti deležni zaradi novih ukrepov. Na drugi strani je bila predstavnica koalicije mnenja, da je zakon ustrezen, ker je po njenih besedah davčno nevtralen glede predlaganih rešitev tako z vidika sistema normiranih odhodkov kot glede privabljanja tuje delovne sile z vidika spodbujanja lastništva zaposlenih v v lastniški strukturi delodajalca, glede OMD plačil ter z vidika napotenih delavcev. V povezavi s slednjim je predstavnica koalicije izpostavila, da so se ob drugi obravnavi predloga zakona strinjali, da je ta problematika širša in ne more biti v celoti zajeta v zakon. Glede ukrepov povezanih s privabljanjem tuje delovne sile v Slovenijo je opozorila, da tam ne gre zgolj za tujce, temveč je ukrep namenjen tudi tistim nerezidentom, ki so zapustili Slovenijo zaradi neugodnega davčnega okolja.

Predstavnica Vlade je v odgovoru na razpravo podala informacije povezane z vprašanjem o športnikih ter podala dodatna pojasnila glede avstrijskega sistema normiranih odhodkov s primerljivostjo slovenskim. Po razpravi je odbor glasoval devet za, štiri proti, o naslednjem mnenju: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je ustrezen. Odbor je mnenje sprejel, ker je v skladu z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije in s 84. členom Poslovnika Državnega zbora zanj glasovala večina vseh članic

dejavnostih s potencialno visoko dodano vrednostjo. Za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji v razmerah zgodovinsko nizke brezposelnosti, vzpostavljamo konkurenčnejše pogoje za pridobivanje ključnih kadrov na globalnih trgih, ukrepe za ohranjanje in spodbujanje zaposlovanja domačih ključnih kadrov, predvsem v inovativnih zagonskih podjetjih, in konkurenčnejši okvir za nagrajevanje ključnih kadrov. Vlada izpostavlja, da so bila v zakonodajnem postopku sprejemanja novele podana argumentirana pojasnila na pomisleke Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora glede ustavne skladnosti predlaganih rešitev. Rešitve na področju sistema normiranih odhodkov naslavljajo ključne pomanjkljivosti sistema, zato Vlada ne vidi razlogov za nadaljnje odlašanje ureditve te problematike. Pri tem posebej poudarjamo, da spremembe v davčnem sistemu na področju normirancev nobenemu zavezancu ne onemogočajo opravljanja dejavnosti. V Sloveniji ima namreč vsakdo ustanovljeno ustavno zagotovljeno pravico do svobodne gospodarske pobude, ki je aktualne spremembe v davčnem sistemu v ničemer ne omejujejo. Cilj sprememb je predvsem, da se sistem približa prvotnim ciljem, da je torej namenjen predvsem zavezancem začetnikom in zavezancem z manjšimi obsegi poslovanja, ter enemu osnovnih načel obdavčenja dohodkov fizičnih oseb z dohodnino, to je obdavčenju po ekonomski moči, na način, da se v čim večji meri zmanjša s sistemom pogojene distorzije na trgu dela, spodbude za uporabo sistema kot instrumenta zniževanja davčne obveznosti in negativni učinki na sisteme socialnih zavarovanj, socialne varnosti in prakse na trgu dela. Novela vključuje tudi omejitev pokrivanja davčnih izgub v naslednjih davčnih obdobjih in širitev olajšave za zeleni in digitalni prehod. Pomemben ukrep je oprostitev plačila dohodnine za OMD plačila. Z davčnimi ukrepi se uvaja podpora okoljski politiki na področju trajnostne mobilnosti, druge predlagane spremembe pa pomenijo prilagoditev davčnih vsebin zaradi razvoja drugih družbenih področij, izvršitev odločitev ustavnega sodišča, odpravo neenakosti med zavezanci v podobnih položajih in odpravo nejasnosti v zakonskem besedilu. Vlada predlaga, da ob ponovnem glasovanju novelo Zakona o dohodnini podprete. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Izvolite. Predsedujoča, ponovno hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Dohodninska novela je del davčnega paketa šestih zakonov, ki so bili v zakonodajno proceduro vloženi 2. septembra. Ključni del tega davčnega paketa pa je naslavljanje potreb najbolj razvojno naravnanega dela gospodarstva. Glavni cilj dohodninske novele je podpora razvoju trga dela z davčnimi ukrepi in podpora razvoja nagrajevanja delavcev v lastništvu delodajalca, s poudarkom na inovativnih zagonskih podjetij. Tako bomo okrepili konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti. Pod določenimi pogoji se bo novim rezidentom priznala posebna osebna olajšava v obliki zmanjšanja dohodnine v višini 7 procentov od prejete plače ali nadomestila plače. Uvedla se bo tudi posebna davčna shema za inovativna zagonska podjetja za dohodke, prejete v obliki delnic ali deležev v teh podjetjih. Poleg tega se s predlogom zakona želi odpraviti tudi sistemske pomanjkljivosti ureditve obdavčitve dohodkov iz dejavnosti v primeru ugotavljanja davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spreminjajo se **13. TRAK: (SC) – 11.00** (nadaljevanje) pogoji za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov ter spreminjajo pogoji za določanje maksimalne višine normiranih odhodkov. Spremembe pomenijo korak proti sistemu, ki bo sledil povsem osnovnemu cilju sistema, torej poenostavitvi pri določanju davčne osnove, predvsem za zavezance z majhnim obsegom poslovanja. S spremembami se poskuša omiliti distorzije, ki jih na različnih nivojih povzroča obstoječ sistem. V koaliciji smo se tekom obravnave odločili, da ne gremo naprej s prvotno predlaganim ukrepom glede čezmejnih delavcev migrantov, zato smo člen amandmirali tako, da sedaj ostaja trenutno veljavna ureditev. Poleg tega bomo preko davčne politike pomagali Ministrstvu za kmetijstvo ohranjati kmetovanje na območjih OMD in v ta namen plačila za naravne in druge omejitve, značilne za posamezno območje v celoti oprostili plačila dohodnine. Ministrstvo za finance je v celotnem postopku priprave tega paketa zakonodaje zelo odprto sodelovalo z gospodarstvom. V to sodelovanje so bili vključeni tako delovna skupina za davke, predstavniki gospodarstva pa so bili vključeni v strateški svet, vsi njihovi predlogi pa posredovani v javno obravnavo. Kot že rečeno, gre za prvi davčni paket od dveh. V drugem bomo naslovili še preostale kompleksnejše problematike, predvsem stanovanjsko. Predlog dohodninske novele, ki ga obravnavamo, je korak v pravo smer krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, hkrati pa bo popravil tiste davčne ukrepe, ki so sprva imeli dober namen, a so tekom let žal spremenili v orodje za izogibanje

hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi! Umarjeva jesenska napoved gospodarskih gibanj nam za leto 2024 napoveduje le 1,5 odstotno gospodarsko rast, kar je za 0,9 odstotne točke manj, kot so napovedali spomladi oziroma predvsem, zaradi stagnacij investicij in šibkega tujega povpraševanja. Gospodarske napovedi naših glavnih gospodarskih partneric prav tako niso dobre. Marca 2023 smo poslušali obljube predsednika vlade Roberta Goloba in finančnega ministra Klemna Boštjančiča o razbremenitvi plač. Oba sta se takrat zavezala oziroma sta se zavedala, da je Slovenija med najbolj obdavčenimi državami, kar se tiče obdavčitve dela. Zgodilo se je, ravno nasprotno. Podatki OECD za leto 2023 namreč kažejo, da se je davčni primež v Sloveniji še povečal. Znaša kar 43,3 odstotka in nas uvršča na sedmo mesto med državami OECD, medtem ko je povprečje teh držav pri 34,8 odstotka. Žal sprejeti zakon teh podatkov ne bo izboljšal, temveč le še poslabšal. Plače namreč čakajo le še nove obremenitve, od višjega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje do prispevka za dolgotrajno oskrbo od julija 2025 naprej, kot se napoveduje, pa še višja prispevna stopnja prispevkov za pokojnino. Če bi veljal dohodninski zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada bi v letu 2025 splošna olajšava znašala v višini 7500 evrov, vsak zaposleni pa bi prejel na ta način eno plačo več na leto. Žal temu ne bo tako. ker se tako radi primerjamo s sosedi, v sosednji Avstriji so neobdavčeni dohodki do višine 11000 evrov, tudi sosedje Hrvati s prihodnjim letom dvigujejo splošno olajšavo na 7200 evrov s trenutno 6720 evrov. Sosednje države gredo tako po popolnoma drugi poti, kot jo ubira vaša koalicija. Zakon sicer prinaša nekaj novosti. Med drugim je tukaj ugodnejša davčna obravnava za nove rezidente s plačo najmanj dvakratnika povprečne plače in mlajše od 40 let v višini 7 odstotkov prejete plače. Ali bo ukrep dejansko privabil visoko kvalificiran kader, ki ga državi manjka, lahko le ugibamo. Na drugi strani pa s tem v neenakovreden položaj ali lahko rečemo celo diskriminatoren položaj postavljamo domače strokovnjake v istem rangu, ki bodo, zaradi vse višje obdavčitve in vedno nižjih neto plač morda prav, zaradi tega svoje priložnosti raje poiskali drugje

naj bi bila po novem 60 tisoč evrov, za popoldanske normirance pa 30 tisoč evrov. Ob tem se s polnim normirancem priznajo normirani odhodki v višini 80 odstotkov prihodkov, pri popoldanskih espejih pa le do višine 40 odstotkov. Za težave v Sloveniji niso krivi podjetniki, ki delajo ter po oceni ministrstva za finance plačujejo premalo davka. Za težave v Sloveniji so krivi ministri, ki razsipno trošijo davkoplačevalski denar, kar spomnimo se nakupa podrtije na Litijski, ali pa nakupa 13 tisoč računalnikov, katerih večina danes že brez garancije še vedno leži nekje v skladišču. Zakaj sem izpostavil ta dva primera? Ker sta davkoplačevalce stala več, kot bodo prinesli dodatni prihodki v proračun, ki si jih obeta Vlada na račun spremembe pri normirancih, govorimo o 12 milijonih evrov. Prav tako omejuje pokrivanje davčnih izgub za prihodnjih pet let, kar je bilo do danes neomejeno, za kar prav tako ne vidimo potrebe po spremembi oziroma le-ta ne bo doprinesla nič k večanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, prej obratno. zakonom odpravljate znižanje davčne osnove za stroške prehrane povečanje za 80 procentov pri delovnem razmerju s tujim delodajalcem za delo v tujini, kar pomeni, da bodo ti delavci migranti, tisti, ki živijo v Sloveniji in delajo večinoma v sosednjih državah na slabšem. Na slabšem bodo pa s tem predlogom tudi vsi javni uslužbenci, ki delajo v tujini, saj se s predlogom zakona črta posebna davčna osnova za javne uslužbence in funkcionarje, ki so napoteni na delo v tujino. Žal ugotavljamo, da so spremembe zakonov, ki so danes ponovno pred nami, ne naslavljajo izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in dodane vrednosti, kar bi bilo glede na nizko gospodarsko rast v Sloveniji

Rak rana tega zakona so absolutno nove določbe glede normirancev. In boli eno dejstvo, da dobesedno ukinjamo sistem s to ureditvijo tega zakona, ki je eden redkih sistemov, ki v tej državi dobro deluje, ki v bistvu spodbuja visoko kvalificirane male podjetnike, hrbtenico našega gospodarstva. Torej predlagane spremembe bi udarile, gospe in gospodje, 15 tisoč normirancev za okoli tisoč družb z omejeno odgovornostjo in okrog 14 tisoč espejev? Ali ste se vprašali, ko odločate o tem, kakšen je izplen tega zakona? Koliko več dobi Ministrstvo za finance v proračun? 12 milijonov evrov pri 17 milijardnem proračunu 12 milijonov evrov. Kakšen je učinek? To, da se uredi ta sistem na tak način kot vi predlagate, da se nižajo stopnje za popoldanske espeje, pa da na 60000 evrov pride na sploh normiranec. No, pa poglejmo kakšen je učinek do sedaj, zaradi tega, ker kot kaže nihče tega ne sliši, slišijo pa zelo dobro ljudje. Poglejte, normiranci so lani ustvarili, državna sekretarka, vaši podatki so to, 2,3 milijarde evrov prihodkov in nato plačali 158 milijonov evrov davkov na dobiček oziroma dohodke iz dejavnosti. Še enkrat 2,3 milijarde evrov, 158 milijonov evrov izplena. Navadni espeji oziroma posamezniki z dejavnostjo so pa lani ustvarili 7,3 milijarde evrov prihodkov in plačali 84 milijonov evrov omenjenega davka. Torej, običajni podjetniki imajo trikrat več prihodkov kot normiranci, a so plačali polovico toliko davka kot normiranci. Sedaj pa povejte, zakaj to ukinjate, zakaj jih režete, normirance?

ampak vi hočete en zrezek in zaradi tega cela krava gre. Mislim, vsaka čast! Torej, izplena od tega ne bo nobenega. Razen, gre pa za eno stvar - in to je to, kar boli mene in podjetnike -, gre za ideološki boj proti tistim, ki ustvarjajo v tej državi. Da gre za ideološki konflikt, razredni boj proti podjetnikom. Samo za to gre. In sem noter ste dali še zdravnike, ki imajo espeje, pa delajo popoldan, zaradi tega, da jih bi omejili na vse načine, ampak izplen je nikakršen. Če pa je za vas 12 milijonov evrov pobranega več davka, izplen, lepo vas prosim! Zgodila pa se bo druga stvar - te, ki so zdaj normiranci, bodo enostavno, tako kot tisti, ki do zdaj niso normiranci, dobili svojo davčno optimizacijo skozi potne naloge, skozi račune, zbiranje računov, oddajo lastnih stanovanj, pisarne in tako naprej. Bodo dobili pač davčno optimizacijo, zaradi tega, ker če nekoga davčno priviješ, se ta človek pač enostavno znajde. In to je bil sistem normirancev, ki je dobro deloval, ki ga pa vi omejujete. Ampak vsem podjetnikom, ki spremljajo to sejo, zagotavljam samo eno stvar: da bo ta zakon v kratkem, leta 2026, razveljavljen zaradi tega, ker je popolnoma brezvezen in je plod samo ideološkega in vrednostnega konflikta, ki ga bijete proti podjetnikom. namesto da bi Vlada imela drugačen kurz, kot ga je obljubljal predsednik Vlade, razbremenitev plač, davčna razbremenitev plač, torej višja dodana vrednost,

v Šaleški dolini, draga državna sekretarka, dali 800 milijonov evrov z zakonom, ki ga bomo imeli naslednji teden v Državnem zboru. Tako se razmetava z denarjem pri 17-milijardnem proračunu.

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi! Znano je, da Socialni demokrati ob obravnavi tega zakona, kot tudi celotnega vladnega predloga, tako imenovanega davčnega paketa, nismo pokazali pretiranega navdušenja. Razlog je predvsem v vsebinah, ki vanj niso vključene. Še vedno menimo, da bi se v sklopu davčnih sprememb morali bolj korenito lotiti sprememb, ki bi poravnavale nepravično razporejena bremena. Predvsem tu mislimo na bolj pošteno razmerje med obremenitvijo dohodkov iz dela na eni ter iz kapitala in premoženja na drugi strani. S tem bi lahko ustvarili vzvod in potrebni prostor za bolj pravično obremenitev tiste velike večine ljudi, ki se preživlja s svojim delom in živijo od svojih plač. Tovrstna reforma bi morala po našem mnenju biti tesno povezana tudi z nujnimi spremembami na drugih povezanih področjih, predvsem delovne in socialne zakonodaje. Ki bi odpravili anomalije na trgu dela ter zmanjšale število raznih izjem, ki se danes uporabljajo za izmikanje obveznostim. Vlada je v tokratnem poskusu raje izbrala bolj parcialen pristop; želene cilje, med katere sodijo tudi privabljanje kadra iz tujine, omejitev pravil pri nagrajevanju zaposlenih z delnicami, želi uvesti z novimi, posebnimi rešitvami, ki ciljajo le omejen krog zavezancev. Kot vedno je tudi tokrat v svoj predlog vključila tudi vrsto manjših postopkovnih in administrativnih poenostavitev. Državni svet je v času obravnave jasno izrazil svoje kritike do predloga in njegovo zahtevo po ponovnem odločanju smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov tudi pričakovali. Jasno nam je bilo, da bomo morali ob koncu še enkrat pretehtati celovito vsebino rešitev in se znova odločiti o podpori. Čeprav se lahko strinjamo z mnogimi kritikami, ki jih izraža Državni svet, pa se ne moremo strinjati z njihovo oceno o vsesplošnih škodljivih učinkih, ki naj bi jih prineslo sprejetje zakona. Res je, da smo od zakona pričakovali več, nikakor pa to ne pomeni številnih negativnih učinkov, pred katerimi svari Državni svet. Čeprav so parcialne, mnoge rešitve pomenijo korak naprej, želimo si predvsem, da bi z njimi bolj ambiciozno nadaljevali. Zato znova pozivamo Vlado, da pripravi novo, obsežnejšo **16. TRAK: (VP) 11.15** (nadaljevanje) in z drugimi resorji usklajeno reformo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo jasno nasprotovali nekaterim predlogom, vztrajali smo pri črtanju določb, ki bi pomenila poslabšanje položaja za delavke in delavce, ki delajo za delodajalce v tujini. Tudi tam se spreminja položaj samozaposlenih oziroma tako imenovanih normirancev. Prenovljena ureditev še vedno pomeni bistveno ugodnejši položaj zavezancev v primerjavi z zaposlenimi delavci. Ko tako pretehtamo vse rešitve, ki jih vsebuje zakon o dohodnini, ga lahko sicer pospremimo s svojim mnenjem in priporočili za prihodnje delovanje, ne strinjamo pa se z oceno, da je zakon škodljiv in da bi ga bilo za to potrebno v celoti zavreči.

Hvala lepa za besedo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini prinaša nekaj dobrodošlih ukrepov, zato smo ga v Levici v preteklih obravnavah podprli. Ukrep, ki ga najbolj pozdravljamo, je sprememba pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov. Niža se najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu polnih normirancev iz 100 tisoč evrov letnih prihodkov na 60 tisoč. V primeru popoldanskih normirancev se ta meja znižuje iz 50 na 30 tisoč evrov. Ko govorimo o normirancih, se moramo spomniti dveh ključnih dejstev. Prvo dejstvo je, da je Slovenija ena redkih držav v EU, ki sploh ima sistem normiranih odhodkov ter da ima daleč najbolj davčno ugoden sistem ugotavljanja davčne osnove. Z upoštevanjem normiranih odhodkov in potem tudi obdavčitve med temi redkimi državami, ki imajo tak sistem. Drugo dejstvo je, da je bil sistem normirancev prvotno uveden samo za določene panoge malih obrtnikov in mikro podjetnikov z namenom administrativne razbremenitve, kar je smiselno. Ni pa smiseln trenutni sistem normirancev, v katerega se je ta izrodil preteklih letih oziroma desetletjih, saj se je razširil na veliko širši krog samostojnih podjetnikov, ki so zaradi upoštevanja normiranih odhodkov v višini 80 procentov prihodkov obdavčeni po efektivni davčni stopnji v višini zgolj 4 procente. Normiranci danes niso več le najmanjši obrtniki, temveč predstavljajo več kot polovico vseh samostojnih podjetnikov. Ta radodaren sistem je bilo nujno potrebno oklestiti z namenom preprečevanja davčne optimizacije s strani določenih normirancev in s tem nelojalne konkurence. V Levici zavračamo opazke s strani Državnega sveta, da naj bi spremembe na področju normirancev povzročile neenakost med davčnimi zavezanci ter da je pričakovati več zatekanja k nedovoljenim praksam. Tisti mali samostojni podjetniki, ki si preko normiranega espe ja pošteno služijo kruh bodo tudi pošteno plačali davke, tisti, ki pa sistem normirancev izkoriščajo za davčno optimizacijo, pa so sploh razlog, zakaj bo to področje potrebno v prihodnje še dodatno urediti. Obravnavan zakon bo naredil korak naprej na tem področju, s čimer smo zadovoljni. Hkrati bi opozoril na drugačen problem v zvezi z normiranci oziroma samostojni, s samostojnimi podjetniki na splošno. Danes espeji niso več samo mali obrtniki in mali podjetniki, saj se veliko samostojnih podjetnikov nahaja v prikritem delovnem razmerju, sploh na področju storitvenih dejavnosti kot so gostinstvo, dostava hrane, čistilni servisi, prevajanje in podobno. Ukrepi proti prekarizaciji so nujno potrebni ter zaradi svoje kompleksnosti potrebujejo ločeno zakonodajo, zato se ta predlog zakona te tematike ne dotika. Med nekaterimi ostalimi dobrodošlimi ukrepi, ki jih ta predlog zakona prinaša, so oprostitev plačila dohodnine za OMD plačila v celotnem znesku prejetega dohodka iz tega naslova, omejitev prenosa preteklih izgub samostojnih podjetnikov na obdobje pet let po vzoru predlagane spremembe na področju davka na dohodek pravnih oseb ter ukinitev ničelne bonitete za zasebno rabo službenega vozila na električni pogon. Ravno v zvezi z zadnjim ukrepom Državni svet opozarja, da je ukinitev ničelne bonitete za zasebno rabo službenega vozila na električni pogon negativni ukrep, ker naj bi Slovenija potrebovala nujno pospešeno elektrifikacijo voznega parka. V Levici argument Državnega sveta zavračamo, saj trenutna ničelna boniteta za zasebno rabo službenega vozila na električni pogon pomeni, da se menedžerjem in podobnemu višjemu kadru, ki dobi službeni električni avto v zasebno uporabo, delež vrednosti električnega avtomobila ne všteje v dohodninsko osnovo, kot to velja v primeru navadnih avtomobilov, kjer se v dohodninsko osnovo šteje nek odstotek vrednosti službenega avtomobila v zasebni

Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na ponovno odločanje o zakonu. Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več. da glasujemo.

pred razglasitvijo ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Za obrazložitev zahteve, dajem zopet besedo predstavniku Državnega sveta, gospodu Bojanu Kekcu. Izvolite. Hvala, še enkrat, za besedo. Državni svet je na 14. izredni seji 21. 11. sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča

ter na obveznost elektronskega posredovanja celotne knjige prejetih in izdanih faktur. Prav tako je sporna izločitev dobave pijač z dodanim sladkorjem ali sledili iz obsega uporabe nižje stopnje DDV. Vodenje širokega nabora podatkov in obveznost predložitve celotne knjige prejetih in izdanih faktur bo zavezancem povzročilo dodatne in velike stroške obremenitve za IT nadgradnje. Poleg tega, da se davčnim zavezancem nalagajo dodatne administrativne in stroškovne obremenitve je prav tako vprašljivo ali bo izvedba nadgradnje sploh izvedljiva v roku, ki ga določa zakon. Po mnenju Državnega sveta bi za to bilo nujno zagotoviti bolj ustrezno prehodno obdobje, in sicer vsaj do 30. septembra 2025. Ob tem ni zanemarljivo vprašanje ali bo nadzorni organ sploh lahko spremljal tako velike pakete podatkov kot so nekatere knjige prejetih in izdanih faktur, saj tehnične omejitve tega že zdaj ne dopuščajo. Višanje DDV na sladke pijače po mnenju Državnega sveta ne bo doseglo deklariranega namena, to je zmanjšanje porabe nezdravih pijač in posledično ne bo imelo pričakovanih ugodnih učinkov za zdravstveno blagajno. Zgolj zvišanje davčne stopnje brez zagotovitve izvedbe in financiranja aktivnosti v podporo prizadevanju zdravstvene politike po zmanjševanju vsebnosti sladkorja v prehrani namreč ne more zagotoviti uresničitve prej navedenega namena. Posledično je možno oceniti, da se navedeni ukrep uvaja zgolj z namenom višjega davčnega priliva v ocenjeni višini 12 milijonov evrov. Ob tem izpostavljamo, da se vedno več nakupov prehrambenih izdelkov potrošniki opravijo v sosednjih državah, med drugim tudi zaradi nižje trošarine in nižjega DDV. Tak odliv kupcev ne vpliva samo na poslovanje trgovcev, ampak obenem pomeni tudi nižje prilive iz naslova javno finančnih prihodkov. Ob upoštevanju predstavljenih argumentov, Državni svet predlaga, da ob ponovnem odločanju zakona ne podprete. Hvala. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev mnenja odbora dajem besedo podpredsedniku odbora, kolegu Tinetu Novaku. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Odbor je na 58. nujni seji dne 26. 11. 2024 obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora

Odboru je bilo posredovano gradivo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora in sicer: Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje o zakonu in zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Državnega sveta in Ministrstva za finance. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik Državnega sveta predstavil pomisleke Državnega sveta, navedene v zahtevi za ponovno odločanje Državnega zbora o zakonu. Uvodoma je poudaril, da zakon vsebuje številne dobre rešitve, ker pa ni mogoča dodatna postopkovna faza, v kateri bi bilo mogoče nesoglasje odpraviti, je Državni svet zaradi posameznih določb vložil zahtevo za ponovno odločanje, izpostavil je predvsem dodatne obveznosti glede predložitve evidenc in poročanja, kar bo predstavljalo dodatne administrativne in finančne obremenitve za podjetja, kljub temu, da so se večja podjetja že sedaj zavezana k posredovanju velike količine podatkov. Rok za prilagoditev podjetij na nova pravila je kratek. Vprašljivo pa je, kako se bo izvedel prenos podatkov v nadzornem organu. Predstavnik Državnega sveta je opozoril tudi, da povišanje DDV za sladke pijače ne bo doseg ustreznega cilja, torej zmanjšanja porabe nezdravih pijač, saj bi bilo potrebno podpreti zmanjšanje vsebnosti sladkorja v prehrani. S predvidenimi ukrepi pa se bodo zgolj povišali davčni prilivi. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance pa je poudarila, da se z zakonom v slovenski pravni red prenašata dve direktivi ter zagotavlja vrsto ugodnosti za davčne zavezance. Pojasnila je še, da morajo že danes davčni zavezanci s FURSOM poslovati po elektronski poti, predvsem veliki, predvsem veliki davčni zavezanci. FURS tako ne bo imel dodatnih težav zaradi novih rešitev glede posredovanja podatkov, glede obdavčitve sladkih pijač pa je pojasnila, da bo s pravilnikom določeno, na katere pijače se bo ureditev nanašala. Pri zmanjševanju porabe sladkih pijač bo ključno tudi ozaveščanje javnosti kot so podporni ukrepi, pa bo k zmanjšanju porabe teh pijač prispeval tudi DDV. Tudi v sosednjih državah naj bi sicer sladke pijače bile obdavčene po splošni stopnji DDV. V nadaljnji razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča glede zakona in zahteve Državnega sveta ter izpostavili, da zakon vsebuje številne dobre rešitve, niso pa bile upoštevane pripombe glede določb, ki jih je v svoji zahtevi izpostavil Državni svet. Rešitve iz zakona bodo zagotovo pomenile obremenitve za podjetja glede prilagoditev informacijske tehnologije, prav tako pa bo v predvidenem obdobju težko izvesti te prilagoditve glede dviga DDV na sladke pijače je bilo opozorjeno, da ukrep ne bo dosegel zastavljenega cilja, to je zmanjšanje porabe teh pijač. Problematiko sladkih pijač bi bilo ustrezneje nasloviti z obdavčenjem glede na vsebnost sladkorja. Proizvajalci sladkih pijač so v preteklosti tudi sami izvedli prilagoditve za zmanjšanje vsebnosti dodanega sladkorja. V razpravi je bilo navedeno, da se je Vlada pri oblikovanju ukrepov glede sladkih pijač posvetovala s strateškim Svetom za zdravstvo in s strateškim svetom za prehrano kjer so predlagali dvig davka na cigarete in sladke pijače in alkohol. Porabo navedenih snovi je potrebno omejiti predvsem med mladostniki, pravijo. Izpostavljeno je bilo tudi, da so sedaj sladke pijače davčno izenačene z alkoholom. Glede vodenja evidenc pa je bilo opozorjeno, da večina podjetij že ima ustrezne kapacitete za predvideno poročanje. Po razpravi je odbor sprejel sklep, hvala. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, magistrici Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost se v prvi vrsti zagotavlja prenos dveh direktiv Sveta o spremembah DDV direktive. Kot je bilo že večkrat izpostavljeno tudi s strani predlagatelja pobude za ponovno odločanje, vsebuje predlog zakona vrsto ugodnosti za davčne zavezance. Državni svet pa je v svoji pobudi izpostavil pomisleke k dvema rešitvama, ki ureja predlog zakona. Prvi pomislek se nanaša na opredelitev obveznosti elektronskega vodenja evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV

Po drugi strani pa davčne zavezance razbremeniti obveznosti posredovanja podatkov na zahtevo, skrajšati davčne nadzore pri davčnih zavezancih ter omogočiti poenostavitev pri vlaganju obračunov DDV. Davčni zavezanci že danes poslujejo s FURS po elektronski poti. Večji davčni zavezanci, ki vodijo poslovne knjige v elektronski obliki FURS na zahtevo pošiljajo tudi podatke o obračunanem DDV in odbitku DDV v strukturirani elektronski obliki. Vsebina teh sporočil je urejena v pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek. Po vzoru obstoječe ureditve bo potekala obveznost poročanja tudi v prihodnje za vse davčne zavezance identificirane za namene DDV in za vsako davčno obdobje. Drugi pomislek se nanaša na ukrep, s katerim se tako imenovane sladke pijače izključujejo iz obdavčitve po nižji stopnji DDV. Že večkrat je bilo predstavljeno, da so poleg ukrepov na področju ozaveščanja javnosti, čemur prispevajo tudi razprave ob sprejemanju tega zakona, pomembni tudi ukrepi, ki prispevajo k manjši dostopnosti in s tem razširjenosti uporabe sladkih pijač. strokovni javnosti je bil kot podporni ukrep prizadevanjem na področju zdravstvene politike prepoznan tudi dvig stopnje DDV za sladke pijače. Nenazadnje imajo prav vse naše sosednje države sladke pijače že obdavčene po višji stopnji DDV. Spoštovane poslanke in poslanci! Na podlagi vsega navedenega predlagam, da predlog zakona ponovno podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Zakon o davku na dodano vrednost je še eden od zakonov, ki pod navidezno skrbjo za gospodarstvo vsebuje vse kaj drugega. Zakon na začetku v slovenski pravni red med drugim vpeljuje direktivo glede posebne ureditve za mala podjetja, na podlagi katerega lahko države članice prosto odločajo o višini nacionalnega praga letnega prometa za oprostitev obračuna DDV, vendar pa ta prag ne sme presegati vrednosti 85 Zakon spreminja prag letnega prometa za obvezno identifikacijo za DDV v Sloveniji s 50 tisoč evrov na 60 tisoč evrov. Tu se postavlja vprašanje, zakaj predlagatelj ni izkoristil možnosti zgornje meje in poslovnim subjektom pustil odprt prostor glede vključitve do zgornje meje 85 tisoč evrov. Oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance, ki bodo na ozemlju Slovenije opravili dobave blaga in storitev v vrednosti, ki ne bo presegla 60 tisoč evrov letno, bodo poleg davčnih zavezancev s sedežev v Sloveniji lahko uporabljali tudi davčni zavezanci s sedežem v drugi državi članici, ne pa tudi davčni zavezanci s sedežem izven Unije. Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji bo upravičen do oprostitve obračunavanja DDV v drugi državi članici ali drugih državah članicah, če v tekočem in prihodnjem kvadratskem letu ni opravil prometa v vrednosti nad 100 tisoč evrov na ozemlju Unije. Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji bo pridobil posamično identifikacijsko številko za čezmejno oprostitev na podlagi predhodnega obvestila, ki ga bo poslal Fursu. Predlagani zakon v slovenski pravni red uvaja tudi direktivo glede stopenj DDV. Direktiva omogoča uporabo nižje stopnje DDV ja, za največ 24 kategorij blaga in storitev. V Sloveniji trenutno uporabljamo nižjo stopnjo DDV za 23 kategorij blaga in storitev. Zakon poenostavlja uporabo nižje stopnje DDV za medicinsko opremo in pripomočke. Posodablja se ureditev na področju obdavčitve umetniških predmetov. Dodatno se ureja možnost primerov, ko Evropska komisija odobri Sloveniji uporabo oprostitve DDV za blago uvoženo v korist žrtev elementarnih nesreč pod enakimi pogoji oproščena tudi pridobitev tega blaga znotraj unije oziroma dobave tega blaga na ozemlju Slovenije s pravico do odbitka vstopnega DDV. Predlagani zakon uvaja tudi splošno stopnjo DDV, to je 22 procentov na sladke pijače. Namen dviga DDV naj bi bil bila spodbuda k opuščanju slabih razvad predvsem med otroci in mladostniki, ki najbolj ogroža njihovo zdravje in tudi v največji meri vpliva na prekomerno debelost ter s tem povezane težave.

Trgovci pa po drugi strani opozarjajo, da bo s to spremembo Slovenija imela najvišjo davčno stopnjo na sladke pijače med sosednjimi državami, kar lahko slovenske potrošnike dodatno stimulira k čezmejnemu nakupu. In kakšna je dodana vrednost zakona? Predlagatelj ugotavlja, da bo višji davek na sladke pijače prinesel v proračun 12 milijonov evrov. Po drugi strani ne more oceniti, kakšen bo učinek odprave obvezne izdaje računov na avtomatih, čeprav v zakonu, ki ureja obvezno fiskalizacijo prodaje na avtomatih, predvideva dodatnih pet milijonov v proračunu prav tako ne zna oceniti finančne učinke uvedbe obveznosti vodenja evidence obračunanega DDV in evidence odbitka DDV ter sporočanja podatkov iz teh evidenc davčnemu organu v elektronski obliki namesto temeljite, premišljene davčne reforme imamo še en zakon, za katerega učinki niso jasni niti predlagatelju.

Danes je v Državnem zboru na študijskem obisku delegacija Sobranja Severne Makedonije, ki se nam je pravkar pridružila na balkonu. Delegacijo Sobranja prav lepo pozdravljam! Sedaj ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, zanjo kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav tudi gostom! Torej, ta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost ima nekaj pozitivnih lastnosti. Zagotovo ena izmed teh je, če že izpostavljam tudi ta dvig praga za vstop v sistem DDV s 50 na 60 tisoč evrov letnega prometa. Pri čemer se je potrebno zavedati enega dejstva, da bi lahko ta prag glede na direktivo bil še višje, in sicer 85 tisoč evrov. In tudi možnost izdaje pred izpolnjenega obračuna DDV je korak, absolutno korak v pravo smer. Torej, priznamo, da ta del zakona je v redu, državna sekretarka, ampak ne razumemo pa spet drugih delov zakona, se pravi sistema, kako pobrati čim več davkov. In tokrat pač smo udarili nesistemsko po podjetnikih, ki proizvajajo sladke pijače. Boste rekli, aha, glej jih, nasprotujejo zdravemu načinu življenja. Ključno vprašanje je, zakaj je tukaj Vlada selektivna. Zakaj samo tiste, ki prodajajo sladke pijače, brez da bi v zakonu navedli

samo sladke pijače. Kaj pa transmaščobe in izdelki iz transmaščob, napolitanke, piškoti in tako naprej - tam pa ne. Sam prihajam iz Vipavske doline, kjer imamo podjetje Fructal in ta zakonodaja jih bo zelo, zelo prizadela. Že tako ostali lokalni manjši proizvajalci, pijačarji, se tudi samoomejujejo, da ne bo pomote, in zmanjšujejo te vrednosti. Torej, če želimo zdrav način življenja, gospe in gospodje, spodbujati, dajte najprej skrajšati čakalne vrste v zdravstvu in zagotoviti normalne pogoje za zdravstvene uslužbence, ne pa da bijete spet proti njim nek ideološki boj. In ozaveščanje ljudi je na prvem mestu, ne pa prepovedi. Ozaveščanje ljudi je na prvem mestu, kaj pomeni zdrav način življenja in na kakšen način ga zagotavljati, ne pa s tem, da bomo dvignili davek na dodano vrednost. Kakšna bo posledica - da bo ta sok, ki ga dobimo iz kjerkoli, prišel na slovenske police za točno to razliko, od 8,5 odstotka do 22 odstotkov. To bo pač razlika, ki jo bodo ljudje potem pokrivali. Vaš cilj ni to, da bi ljudje bolje živeli, da bi zdravo živeli, da bi zdrave napitke pili, ampak vaš cilj je samo ta, da tudi skozi sladke pijače poberete več davka. Samo to, nič drugega. In zaradi tega je ta sprememba zakona. Ampak, da pač ne greste v celoten sektor sladkorja prizadeti, tudi živila, ste ste šli najprej samo na pijače, zaradi tega, ker je manjša industrija, kot če bi šli na druge multinacionalke, ki prodajajo v Sloveniji na trgovinskih policah tudi izdelke s transmaščobami, ki so pa veliko bolj škodljivi pa sladke pijače in ne vem, Fruc, Fruktalov sok in tako naprej. Če pa že bi šli v to, bi pa morali točno opredeliti ne, da vse sladke pijače ne glede na grame sladkorja, ampak da bi noter dali več lestvic, ne. Se pravi, v Novi Sloveniji ne sprejemamo načina, da dajete podjetnikom oziroma sprejemanje načina dvigovanja davkov pod krinko zdravega načina življenja. Dajte povedati je resnico: več davkov za naše potrebe, za naše nevladne organizacije,

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Vladni predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost je skoraj v celoti omejen na prenos evropskih direktiv, ki urejajo tako imenovano delovanje DDV skupin. Vsebuje tudi nekatere administrativne prilagoditve pri vodenju elektronskih evidenc, ki bi po mnenju Vlade za zavezance pomenile razbremenitev, ne pa novih birokratskih bremen kot to prikazuje Državni svet. Vodenje evidenc za namene DDV-ja se že sedaj izvaja elektronsko in že sedaj morajo zavezanci omogočiti finančni upravi dostop do vseh podatkov potrebnih za nadzor in obračun davka. Glede na to, da se uvaja tudi možnost predizpolnjenega mesečnega obračuna DDV, se po mnenju Vlade poslovanje zavezancev bistveno poenostavlja. Podatke, ki jih morajo že sedaj sproti evidentirati, bo zdaj mogoče uporabiti za pripravo obveznega mesečnega obračuna. Menimo, da to za zavezance pomeni korak na bolje ne pa nove nepotrebne obremenitve. Predlagatelja zahteve za ponovno odločanje pa je zmotila tudi vključitev sprememb na področju pijač z dodanim sladkorjem in energijskih pijač. Te se je Vlada odločila izvesti iz kategorije, ki omogoča uporabo znižane davčne stopnje; zanje bi po vem veljala splošna, 22-odstotna davčna stopnja. Vlada to utemeljuje z argumentom, da ni primerno za znižano davčno stopnjo, namenjeno nujnim dobrinam, obdavčevati zdravju škodljivih izdelkov, zato predlaga, da se njihova obdavčitev zgolj izenači. Tovrstno različno kategorizacijo izdelkov poznajo tudi mnoge druge evropske države. Seveda bi tudi Socialni demokrati pričakovali, da bi vse prihodke zbrane obdavčenja izdelkov kot so sladke pijače, tudi zbirali ločeno in jih uporabljali namensko za alternative in spodbujanje dostopnosti do zdravega življenjskega sloga. Zavedamo se, da bo to v sistemu DDV in integralnega proračuna ni mogoče, zato pozivamo Vlado, da vsake morebitne spremembe na tem področju načrtuje tako, da bo možna namenska uporaba zbranih sredstev.

Hvala lepa. Tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost smo v Levici v tretji obravnavi podprli, saj prinaša vrsto pozitivnih rešitev. Najbolj dobrodošle so spremembe v stopnjah DDV pri nekaterih izdelkih, saj zakon predvideva uporabo znižane stopnje DDV pri nekaterih najbolj koristnih in nujnih izdelkih ter uvedbo splošne stopnje DDV pri nekaterih škodljivih izdelkih. Medicinski pripomočki, običajno namenjeni uporabi v zdravstvu ali invalidnim osebam, ter tipizirana gasilska oprema tako ne bodo več obdavčeni po splošni stopnji DDV, ki znaša 22 odstotkov, ampak se bo za njih uporabljala znižana stopnja DDV v višini 9,5 procenta, s čimer se bo nekoliko olajšalo nakupe tovrstne opreme, ki je izredno pomembna. Na drugi strani se pijače z dodanimi sladkorji ali sladili uvršča med izdelke, obdavčene po splošni stopnji DDV. Te pijače so trenutno obdavčene po znižani stopnji DDV, tako kot vse druge pijače razen alkoholne. Razlog za to izjemo alkoholnih pijač iz znižane stopnje DDV tiči v dejstvu, da so škodljive zdravju. Z obravnavanim zakonom se enaka logika uporablja tudi za sladke pijače, ki so prav tako kot alkoholne pijače škodljive zdravju. Na Vipavskem je kar nekaj dobrih vinarjev in med njimi ni zaznati take histerije kot

Seveda se zavedamo, da ta ukrep ne bo odvrnil popolnoma vseh od kupovanja sladkih pijač, je pa bil že čas, da se poskrbi, da za tiste, ki bodo še vedno redno kupovali sladke pijače, ne bo več davčne ugodnosti kupovanja škodljivih pijač po znižani stopnji DDV, kot je bilo do sedaj. Prav tako se omejuje uporaba nižje stopnje DDV za fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila, kar predstavlja uskladitev z okolijsko politiko EU. Poleg naštetega se z zakonom zvišuje prag letnega prometa za obvezni vstop v sistem DDV iz 50000 evrov na 60000 evrov, kar je po upoštevanju visoke inflacije v preteklih nekaj letih primerljivo s prejšnjim pragom in ne zvišuje bistveno kroga podjetij, ki so oproščena obračunavanja DDV. Ključna je tudi uvedba obveznega vodenja elektronske evidence obračunanega DDV in odbitega DDV, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu boju proti davčnim utajam pri obračunavanju DDV. Omejitev prenosa presežka DDV v naslednje davčno obdobje in omejitev uveljavljanja vračila presežka DDV na pet let bosta pripomogla k zmanjšanju davčne erozije. Državni svet v zahtevi za ponovno odločanje pravi, da bo uvedba obveznega vodenja dveh evidenc podjetjem povzročila dodatne in velike stroškovne obremenitve za IT nadgradnje, saj zavezancem nalaga vodenje dodatnih evidenc in širokega nabora podatkov. Poleg tega naj bi, zaradi velikega obsega podatkov o evidencah bile težave s pošiljanjem teh podatkov s strani podjetij in z obravnavo teh podatkov s strani davčnega organa. Z obrazložitvijo Državnega sveta se ne strinjamo, in še enkrat poudarjamo, da mnogi zavezanci že sedaj vodijo evidence za namene DDV v elektronski obliki ter da bo ukrep omogočil hitrejši dostop davčnih organov do podatkov iz davčnih evidenc z namenom hitrejšega odkrivanja davčnih goljufij in nepravilnosti pri izpolnjevanju davčnih obveznosti na področju DDV. Hkrati se bo razbremenilo ravno manjše zavezance, saj bo davčni organ na podlagi podatkov iz prejetih evidenc sestavil predizpolnjen obračun DDV, davčne obveznosti pa bo možno izpolniti tudi preko brezplačne spletne aplikacije davčnega organa.

Hvala za besedo. Spoštovani! Danes ponovno glasujemo o noveli Zakona o DDV, s katero se dviguje nacionalni prag za oprostitev obračunavanja DDV za opravljanje dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije s sedanjih 50000 na 60000 in Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo dvig meje pomenil za okoli 20 milijonov evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova DDV na leto, saj bo iz sistema DDV izstopilo okoli 2500 zavezancev, kar je približno dva odstotni delež vseh davčnih rezidentov v Sloveniji. Uvajajo se določene spremembe pri uporabi nižje stopnje DDV glede na cilje, ki jih država poskuša doseči predvsem na področju zdravstvene politike, okolijske politike se opravičujem - ter spodbujanja vlaganj v gasilsko opremo in sredstev za zaščito in reševanje. Glede znižanja DDV pri nakupu gasilske opreme smo si v Gibanju Svoboda še posebej prizadevali za prenos iz interventnega zakona v sistemsko ureditev, da ne bi bil ukrep časovno omejen, kar nam je na koncu tudi uspelo. V Gibanju Svoboda si tudi z davčnimi ukrepi želimo spodbujati prebivalce k bolj zdravemu življenjskemu slogu, predvsem k zmanjšanju porabe pijač z dodanim sladkorjem, zato bomo v prvem paketu davčnih sprememb dvignili DDV za sladke pijače z dodanim sladkorjem ali sladili ter energijske pijače s trenutnih 9,5 odstotka na 22 odstotkov gre za pijače, ki najbolj ogrožajo zdravje otrok, mladostnikov in tudi v največji meri vplivajo na čezmerno debelost in s tem povezanimi z zdravstvenimi težavami. S tem bomo na daljši rok tudi zmanjšali potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi težav, povezanih s prekomernim uživanjem takšne hrane. Uživanje sladkih pijač namreč velja za ključno gonilo svetovne epidemije debelosti ter je povezano z zobno gnilobo, sladkorno boleznijo in s srčnimi boleznimi, zato ta korak ocenjujemo kot nujno potreben.

Predlog novele predvideva tudi uskladitev z ukrepi na področju okoljske politike z omejitvijo uporabe nižje stopnje DDV za fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila do 31. decembra 2031, to je do skrajnega roka za uporabo nižje stopnje, ki ga predpisuje direktiva Sveta glede stopnje DDV. V Gibanju Svoboda menimo, da ima predlog novele Zakona o DDV številne dobre rešitve, predvsem pa pozdravljamo dvig DDV za sladke pijače, zato bomo ponovno glasovali za zakon. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na ponovno odločanje o zakonu. Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

zahteval, da Državni zbor na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije / nemir v dvorani/ - a lahko smo v dvorani tiho, pa se slišimo? Hvala lepa. Torej pred razglasitvijo ponovno odloča o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026. Za obrazložitev zahteve dajem besedo predstavniku Državnega sveta, gospodu Bojanu Kekcu. Izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Državni svet je na 15. izredni seji 25. 11. sprejel odložilni veto na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, ki ga je v osnovni različici v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Ta zakon predstavlja pravni okvir za nemoteno izvrševanje državnega proračuna, katerega osnovni cilj je zagotoviti zakonite podlage za delovanje proračunskih uporabnikov in izvajanje njihovih nalog. Proračun in zakon o njegovem izvrševanju sta tesno povezana in predstavljata enoten okvir za finančno upravljanje. Spremembe proračuna za leto 2025 pa po mnenju Državnega sveta niso ustrezne. Amandma, ki ga je na 56. nujni seji dne 16. 11. 2024 sprejel Odbor za finance Državnega zbora, na predlog koalicijskih Poslanskih skupin Svoboda, Socialni demokrati in Levica odvzema Državnemu svetu 265 evrov. Pri tem predlagatelji amandmaja niso vsebinsko utemeljili, odvzema sredstev, in niso pojasnili, kako bo to vplivalo na delo Državnega sveta. Zaskrbljujoče je tudi, da predlagatelji niso razpolagali z nobenimi konkretnimi podatki o zadostnosti preostalih sredstev za nemoteno izvajanje nalog Državnega sveta, prav tako se o tem niso posvetovali z Državnim svetom. Takšno postopanje krši načelo sodelovanja med neodvisnimi ustavnimi organi, ki je del ustavnega načela delitve oblasti in močno otežuje finančno načrtovanje Državnega sveta. Državni svet je pripravil racionalen finančni načrt za leti 2025 in 2026, zasnovan na načelih premišljenega upravljanja in dobrega gospodarja. Načrt je bil predstavljen Ministrstvo za finance, ki je zagotovilo, da se v obseg sredstev ne bo posegalo. Kljub temu je prišlo do sprejemanja amandmaja, formalno poslanskih skupin koalicije, ki ga sedaj aktivno zagovarja Ministrstvo za finance in ogroža zmožnost Državnega sveta, da uresničuje svoje zakonsko in ustavno določene pristojnosti.

in predstavlja očitno izigravanje znane odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2020. Odvzem sredstev krni sposobnost Državnega sveta za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, ki jih kot državni organ potrebuje za svoje delovanje. To je še posebej problematično v luči povečanega zakonodajnega dela Državnega zbora, ki povzroča večjo obremenitev Državnega sveta, njegovih delovnih teles in članov. Nasprotno pa si je Državni zbor že drugo leto zapored občutno dvignil sredstva, medtem ko sredstva, namenjena Državnemu svetu, temu ne sledijo. Poleg tega že več kot desetletje ni prišlo do prilagoditve višine prejemkov za člane in podpredsednika Državnega sveta, kljub inflaciji in rasti plač v javnem in zasebnem sektorju. To vodi do bistvenih nesorazmerij med prejemki funkcionarjev državnega sveta in tistih v državnem zboru, vladi ali sodni veji oblasti. Pričakovano povečanje stroškov zaradi reforme plač v javnem sektorju pa bo razpoložljiva sredstva še zmanjšalo in dodatno omejilo nujne prilagoditve. Odvzeta sredstva Državnemu svetu se je namenilo reševanju prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana. Državni svet nedvomno podpira ta pomemben projekt, je pa mnenja, da bi lahko državni zbor sredstva našel drugje. Brez poseganja v finančno avtonomijo Državnega sveta, brez tovrstne populistične manipulacije, kot si jo je privoščil s sredstvi državnega in Računskega sodišča. Ne pozabimo, koliko denarja je šlo za nespreten pilotni projekt za skrajševanje čakalnih vrst. Odvzem sredstev je torej po mnenju Državnega sveta tudi ustavno sporen. Državni zbor namreč ni omogočil Državnemu svetu, da predstavi stališče do amandmaja, kar je očitna kršitev ustavnega načela sodelovanja med ustavnimi organi, ki je sestavni del načela delitve oblasti, na katero se sklicuje Ustavno sodišče že v prej omenjeni odločbi. To ravnanje Državni svet sili, da resno razmisli o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti proračuna za leto 2025 in predpisov, ki urejajo postopek sprejemanja proračuna, začenši s Poslovnikom Državnega zbora. Zaradi navedenega Državni svet opozarja, da bo na podlagi odvzetih sredstev izvajanje njegovih pristojnosti resno ogroženo. Navkljub prehodnemu ravnanju pozivamo Državni zbor in Vlado, da sprejmeta ukrepe za odpravo škodljivih posledic sprejetega amandmaja ter zagotovita spoštovanje ustavnih načel in finančne avtonomije Državnega sveta. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj! Odbor za finance je na 58. nujni seji obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada in ga je Državni zbor sprejel na 25. seji 20. 11. 2024. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik Državnega sveta navedel, da sta Zakon o izvrševanju proračuna in državni proračun neločljiva celota, spremembe državnega proračuna za leto 2025 pa so po mnenju Državnega sveta neustrezne. Pojasnil je, da sta bila finančna načrta Državnega sveta za leti 2025 in 2026 skrbno pripravljena, v višini, ki bo zagotavljala uresničevanje pristojnosti Državnega sveta. Poudaril je, da se je v postopku sprejemanja z amandmaji k spremembam državnega proračuna za leto 2025 znižala sredstva Državnemu svetu brez posvetovanja z Državnim svetom oziroma njegovega sodelovanja državni svet bo zaradi kršitve temeljnih pravil, ki urejajo razmerja med nosilci funkcij državne oblasti, prisiljen vložiti zahtevo za oceno ustavnosti spremenjenega proračuna. Za leto 2025 navedene spremembe bi lahko onemogočile delovanje državnega sveta in pomenijo poseg v njegovo načrtovanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je poudarila, da Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 ni razlog za vloženo zahtevo, temveč je to znižanje sredstev v okviru sprememb proračuna. Pojasnila je, da je Vlada v obrazložitvi proračuna navedla, da finančni načrt Državnega sveta presega limite glede na kriterije, ki so veljali za ostale proračunske uporabnike, samo znižanje sredstev pa je bilo v domeni zakonodajne veje oblasti. Vlada meni, da znižanje sredstev v finančnem načrtu Državnega sveta ne bi smelo imeti negativnih posledic za njegovo delovanje, saj so predvidene ustrezne varovalke, če zagotovljena sredstva ne bi zadostovala. **25. TRAK (VI) 12.00** (Nadaljevanje) Opozorila je tudi na posledice ne sprejema zakona o izvrševanju proračuna. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoje stališče glede zahteve Državnega sveta in izpostavili, da je želel Državni svet z vložitvijo zahteve izraziti nestrinjanje z znižanjem sredstev. Poleg tega so problematične tudi določbe zakona glede višine višine povprečnine in letnega dodatka ter 71. člen zakona glede proračunske rezervacije. Po drugi strani je bilo opozorjeno, da bo Državni svet v letu 2025 dobil več sredstev glede na realizacijo v letu 2024. Z ne uveljavitvijo Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 25 in 26 pa bi nastala velika škoda, saj zakon vsebuje dobre rešitve, predvsem glede uskladitve dohodninske lestvice, višine povprečnine ter dodatne izravnave. Zakon prvič ureja le izvrševanje proračuna, z njim pa bi se pričelo izvrševati tudi druge sprejete predpise. Po razpravi je odbor glasoval o mnenju: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 je ustrezen in je to mnenje tudi sprejel. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade in sicer torej kot predlagateljici zakona, in sicer magistrici Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Državni svet je sprejel zahtevo, da mora Državni zbor ponovno odločati o Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, Vlada uvodoma pojasnjuje, da je končna odločitev pri sprejemanju proračuna države v pristojnosti Državnega zbora. Ne glede na navedeno pa Vlada ugotavlja, da je bil obseg sredstev v finančnem načrtu Državnega sveta za leto 2024 določen v višini 3 milijone 235 tisoč 390 evrov in tudi, da so na dan 27. 11. 2024 odhodki v finančnem načrtu Državnega sveta realizirani v višini 2 milijona 513 tisoč 977 evrov. Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da celoten obseg sredstev v finančnem načrtu državnega sveta do konca leta 2024 ne bo porabljen. Za leto 2025 je v finančnem načrtu Državnega sveta kljub zmanjšanju sredstev obseg določen v višini 3 milijone 384 tisoč 512 evrov. Na podlagi navedenega je mogoče pričakovati, da bo višina sredstev v sprejetem finančnem načrtu Državnega sveta zadostovala za nemoteno delovanje tega organa. Pojasnjujemo tudi, da bo v letu 2025 v primeru izkazanih utemeljenih potreb izjemoma možno zagotoviti dodatna sredstva. Državni zbor je z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 potrdil tudi predlog določbe, na podlagi katere se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni in na njihovi podlagi s sprejetimi predpisi. Vlada pojasnjuje tudi, da bi v primeru morebitnega nesprejema Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 to pomenilo, da spremembe proračuna za leto 2025 in proračun za leto 2026 nista sprejeta. V tem primeru bi se v letu 2025 izvrševal sprejeti proračun za leto 2025, ki pa ne upošteva zakonskih obveznosti, ki so bile sprejete v letu 2024. Prav tako ne upošteva razvojnih prioritet, ki so bile predstavljene ob sprejemanju proračuna, torej, zdravstvo, gospodarstvo, stanovanjska politika, plačna reforma in tako dalje. Neuveljavitev proračunov bi imela nepopravljive posledice tudi na delovanje občin, saj se je povprečnina za leto 2025 zvišala iz 725 evrov na 771,33 evrov. Prav tako pa se je občinam zvišal tudi obseg dodatnih sredstev iz 34 milijonov evrov na slabih 48 milijonov evrov. Ob upoštevanju vsega povedanega, Vlada predlaga Državnemu zboru, da Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2025 in 2026 ponovno podpre. Najlepša hvala.

kako "harati" po institucijah, ki so neodvisne, robustne in so en steber demokratičnega procesa. Institucije, kot so Računsko sodišče in Državni svet. In ko govorimo o njihovi neodvisnosti, seveda imamo pred očmi tudi finančno neodvisnost teh institucij. A glej ga, glej, to dejansko ne obstaja pod to Vlado. Računsko sodišče, dve, tri mnenja s pridržkom ali pa negativna mnenja proti posameznim ministrom. In kaj se zgodi? Kako sledi to maščevanje? Na tak način, da se pač vzamejo finančna sredstva tem institucijam, govorimo pa o treh milijonih evrov, o treh milijonih evrov pri 17-milijardnem proračunu. In zaradi tega, da je to čustvena nota, rečete, te tri milijone evrov bomo dali zdaj mi na onkologijo - ah, dajte ga lomit, no! - 150 milijonov evrov pa daste nevladnim organizacijam. Tako se dvignejo postavke. Torej, sporočilo tem neodvisnim institucijam, ki so za vas neodvisne samo v narekovajih, je takšno: bodite pridni, sicer vam režemo vašo pogačo. In tako ste naredili z Računskim sodiščem. In negativna mnenja, ki so jih izdali glede ministrice za kulturo, glede izplačil Svetlane Makarovič, glede nezakonitosti, pritiski in tako naprej, je pač prišla ta palica. Ampak tukaj ste ogrozili tudi ustavno kategorijo neodvisnih institucij, tega, ker so neodvisne in ustanovljene na podlagi Ustave, vsaj Računsko sodišče in Državni svet, povejte mi, kako si lahko neodvisen, če si finančno odvisen od razpoloženja Vlade. Ali si neodvisen? Nisi. Nisi. Kar pa še najbolj boli, je to, da matično delovno telo, Komisija za nadzor javnih financ je imela takrat vso sejo v fazi priprave na proračun in smo ravno govorili o tem. In je predsednica Računskega sodišča rekla: "Ja, naše stvari so zdaj usklajene z Vlado, vse je v redu." In smo kaj hitro razpravo zaključili. Potem pa pride vaš amandma. Tako se to ne dela. Ne glede na vlado, katera je, je pomembno eno sporočilo, ne glede na barvo vlade - da krepimo te institucije, da so neodvisne, da so robustne in da so steber demokratičnega procesa, da so varuh demokracije, ne glede na vlado. In marsikje, tudi v tujini, v zahodnih demokracijah so se, recimo, v preteklosti institucije pokazale kot dovolj robustne - lahko govorimo tudi o Združenih državah Amerike -, so se pokazale kot dovolj robustne, da so zdržale politične pritiske. Kot kaže, pa v tej državi institucije ne vzdržijo pritiskov Svobode, ampak jih omejujete. Ne vzdržijo jih. Lahko povem, da je bil že enkrat tudi v Sloveniji poskus, da se neke institucije, nadzorne, združijo, da se potem lahko menja direktorje in tako dalje. Nekaj podobnega, kot se zdaj govori o Agenciji za energijo, da boste naredili, ste se pač tako spomnili, se bo zgodilo. Se pravi obvod, kako direktorja zamenjati. No, jaz sem temu takrat nasprotoval in nasprotujem danes, kar počnete s temi institucijami. Torej, to je še eden izmed argumentov, da se pač ZIPRS nasprotuje, zaradi tega, ker ne spoštujete nadzornih institucij pravne države. Jih ne spoštujete in jih ne krepite, da bi bile robustne in neodvisne, ampak jih finančno omejujete. Zaradi tega še enkrat glasujemo proti. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. **SONIBOJ Hvala še enkrat. Državni svet je zahteval ponovno odločanje o Zakonu o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti. Razlog, ki ga za to navaja, je sprememba proračuna za prihodnje leto, zaradi katere se bodo Državnemu svetu zmanjšala načrtovana proračunska sredstva za 485 tisoč evrov. Državni svet meni, da kot neodvisni proračunski uporabnik popolnoma sam odloča, določa svoje proračunske obveznosti, in trdi, da taka sprememba pomeni ogrožanje njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog. Kot je pojasnila tudi Vlada v svojem odgovoru na zahtevo za ponovno odločanje, položaj neodvisnega proračunskega uporabnika ne pomeni, da si sam določi želena proračunska sredstva; Ustava zadnjo besedo pri proračunu prepušča Državnemu zboru. Prav tako je tudi jasno, da je vedno potrebno zagotoviti financiranje zakonsko obveznih nalog, četudi proračunska sredstva niso načrtovana v zadostni meri. Prav temu služi proračunska rezervacija, oblikovana v vsakoletnem proračunu. Delovanje Državnega sveta in drugih neodvisnih proračunskih uporabnikov zato ne bo ogroženo, vseeno pa menimo, da bi Vlada morala bolje usklajevati konkretne predloge proračunskih sredstev v okviru neodvisnih uporabnikov. Zlasti to velja za primere, ko soglaša s predlaganimi spremembami sredstev za posamezne uporabnike. Informacije, ki jih Vlada poda poslancem v teku obravnave, so ključne za naše odločanje. Ker je vloga Vlade tako izvršna kot usklajevalna, je njena odgovornost velika, Državni zbor pa mora vztrajati pri spoštovanju neodvisnih proračunskih uporabnikov in zagotoviti financiranje izvajanja njihovih zakonskih nalog. V tem delu bo mnenje Državnega sveta izvršeno, v to smo trdno prepričani. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo glede na izkušnje v prihodnosti vsekakor bolj striktno vztrajali pri ne-poseganju v njihove finančne načrte brez njihovega soglasja oziroma usklajevanja z njimi.

Hvala lepa. V Levici smo mnenja, da bi bila zavrnitev Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 škodljiva. Zahteva Državnega sveta o ponovnem odločanju o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 ni povsem povezana s samim zakonom, ampak je povezana s proračunom za leto 2025, v katerem se z vladnim amandmajem določa prerazporeditev določenih sredstev, prvotno namenjenih Državnemu svetu in se jih skupaj z večjim paketom prerazporejenih sredstev namenja reševanju prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana. Gre za nujno potrebne investicije v na žalost zelo obremenjen del zdravstvenega sistema. Sredstva, ki so bila prvotno namenjena Državnemu svetu, so presegala omejitve glede na kriterije, ki veljajo za ostale proračunske uporabnike. Pri tem je ključno poudariti, da nekolikšno znižanje obsega sredstev, namenjenih Državnemu svetu, z omenjenim amandmajem ne bi smelo imeti negativnih posledic za njegovo delovanje, saj so predvidene ustrezne varovalke. V primeru, da za določenega proračunskega uporabnika sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 določa, da se za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni in na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, namenijo sredstva iz proračunske rezervacije. V Levici smo mnenja, da je javno zdravstvo ena najpomembnejših prioritet te Vlade, zato zavračamo nasprotovanje s strani Državnega sveta ter bomo Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 ponovno podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani. Osnovni cilj zakona, o katerem glasujemo ponovno, je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočale tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za leti 2025 in 2026. Predlog zakona zagotavlja ustrezne pravne podlage, po katerih bodo proračunski uporabniki državnega proračuna tekoče izvajali svoje naloge, njegovo sprejetje pa je potrebno, ker proračun ne vsebuje določb, torej členov, ki urejajo materialne vsebine. Predlagani zakon vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva Zakon o javnih financah, ter vsebine, ki jih določa področni zakon. Tekom obravnave smo spremenili nekaj določb. Med drugim smo dvignili višino povprečnine, ki pripada občinam, tako bo, ta bo tako v letu 2025 znašala 771,33 evrov in v letu 2026 775,29 evrov. Poleg tega se občinam za posamezno proračunsko leto zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, ki so namenjeni zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin.

kar za 46,33 evra večja od prvotno predlagane, in da gre za soliden kompromis, ki zagotavlja večjo stabilnost financiranja občin. V primeru, da bi veto Državnega sveta uspel in zakon danes ne bi bil ponovno potrjen, bi torej občine tako iz naslova povprečnine kot iz naslova dodatnega financiranja dobile znatno nižjo višino sredstev. Z amandmajem k 71. členu smo bolj jasno zapisali, da lahko Vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni in na njihovi podlagi sprejetimi predpisi. Na strokovnem odboru Ekonomsko-socialnega sveta za področje financ in davčne zakonodaje je bila septembra izvedeno posvetovanje s socialnimi partnerji. Na tem je bil sklenjen dogovor o stoodstotni uskladitvi olajšav in lestvice z rastjo povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta, torej v višini, 1,052 to ima glede na podatke dohodninskih odmer za leto 2022 za posledico davčno razbremenitev zavezancev za dohodnino v višini 112 milijonov evrov, ponavljam, razbremenitev v višini 112 milijonov evrov. V Gibanju Svoboda ta ukrep močno podpiramo, saj bomo s tem razbremenili državljanke in državljane. Zaposleni z minimalno plačo bo imel zaradi doseženega dogovora tako prihodnje leto za 198 evrov višjo neto plačo letno zaposleni s povprečno plačo bo pridobil 113 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa 225 evrov letno. Naj v zaključku poudarim še to, da je Evropska komisija v torek ocenila, da je naš srednjeročni fiskalni načrt ustrezen. V Svobodi to oceno smatramo kot še en dokaz več, da z javnimi financami ravnamo skrbno in preudarno, ne glede na ves populizem, ki smo mu priča v zadnjih dneh v naši notranji politiki.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlagani Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2025 in 2026 kar nekaj pripomb. Tako opozarja, da zakon, ki ureja izvrševanje proračuna, torej državnega proračuna za naslednji dve leti, ne sme določati odstopa sistemske ureditve, torej od Zakona o javnih financah, tako na področju glede proračunov lokalnih skupnosti, predvsem pa ne na področju proračunske rezervacije. Zakonodajno-pravna služba je napisala široko in bogato pravno mnenje, Vlada oziroma ta vladna koalicija pa se je požvižgala na mnenje Zakonodajno-pravne službe. V Slovenski demokratski stranki menimo, da želi Vlada s sprejetjem ZIPRS za naslednji dve leti, med drugim uzakoniti to kar se je zgodilo pri nakupu Litijske decembra lani, zato smo tudi vložili amandma s katerim smo predlagali črtanje 71. člena zakona, torej glede proračunske rezervacije, ki omogoči Vlade, da ne glede na 42. člen Zakona o javnih financah po svoje porabi ta sredstva. Zakaj niste teh sredstev predvideli že pri nakupu litijske? Naslednja stvar. Zakaj niste se tega instituta poslužili pri nakupu Onkološkega inštituta? Mnenje Zakonodajno-pravne službe je to jasno, s sprejetjem tega zakona delate nezakonsko materijo veliko bolj nedoločno glede Zakona o javnih financah. Skratka, če se dotaknemo nakupa Onkološkega inštituta, ki ga zagovarjate s tem amandmajem, pa vas sprašujemo ali ste res tako nesposobni, da ne znate izpeljati Zakon o investicijah na področju zdravstva iz leta 2021, ampak raje jemljete Državnemu svetu in pa Računskemu sodišču.

Tretji vloženi amandma se je nanašal na višino povprečnine občinam. Združenje občin, ki ima 150 članov, dogovora o višini povprečnine ni podpisalo, saj meni, da višina povprečnine ne sledi dejanskim zakonskim obveznostim in potrebam občin. Vsa tri združenja so namreč Vlado že večkrat opozorila na velik razkorak, ki ga delajo s svojimi zakonskimi predlogi, ki povečujejo stroške občin in me dejansko dodeljeno povprečnino. Skratka, tudi tukaj koalicija in Vlada ni sledila enemu izmed združenj na področju občin. Skratka, v Poslanski skupini SDS razumemo jezo Državnega sveta in pa tudi Računskega sodišča. Skratka, Državni svet ne deluje sto procentno v liniji in pa političnim odločitvam s strani Vlade, zato ste ga udarili po prstih, tako, da ste mu vzeli finance, kaznovali pa ste tudi Računsko sodišče, ker se ne uklanja vsej ideologiji sončnega kralja in ga opozarja na njegove kršitve tekom tega zakona. Skratka, namesto, da bi 71. člen zakona glede proračunske rezervacije uredili tako, kot je možno, da bi lahko rešili Onkološki inštitut, ne, ste raje se poslužili obvoda in razjezili Državni svet in pa Računsko sodišče. Poslanski skupini SDS pa še enkrat predvsem ostro nasprotujemo glede namena Vlade, ki želi uzakoniti dosedanje nepravilnosti pri porabi proračunske rezervacije, zato bomo v Poslanski skupini SDS glasovali za veto

Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejem navedenega zakona glasovati večina poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več.

Opozorilom Računskega sodišča o zmanjševanju sredstev za njegovo delovanje moramo nameniti potrebno pozornost, in pripraviti ukrepe, ki bodo preprečili škodljive posledice, ki jih lahko prinesejo usklenjena sredstva. Namreč, takšne nepremišljene poteze lahko resno ogrozijo neodvisno in učinkovito opravljanje nadzora nad porabo javnih sredstev, kar je ključno za transparentnost in zakonitost v upravljanju države." (Konec navedka.) Si boste pogledali katera politična stranka je v koaliciji, je to zapisala in dala v medije? In jaz bom seveda glasoval proti temu zakonu, se absolutno strinjam z mnenjem Socialnih demokratov, ker boste s tem ZIPRS odvzeli 30 odstotkov sredstev Računskega sodišča, ki vas je našlo s prsti v marmeladi pri Litijski 51. Hvala.

smo? Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano kolegico Jelko Godec. Besedo dajem predstavnici predlagatelja magistrici Karmen Furman za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite, imate besedo.**30.

oziroma več kot 300 tisoč upokojencev prejelo pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. Še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je skoraj 52 tisoč upokojencev prejelo pokojnino nižjo od 500 evrov. S 1. julijem prihodnje leto bo v Sloveniji uveden še nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo morali poleg zaposlenih, kmetov in samostojnih podjetnikov plačevati tudi upokojenci. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo za to pripravili spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi, s katero smo predlagali ukinitev plačevanja prispevkov za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Prav upokojenci so namreč tisti, ki so pod vlado Roberta Goloba vseskozi prikrajšani. V času svojega aktivnega življenja so plačevali prispevke in s tem vzdrževali naš sistem, zato bi bilo pravično, pošteno in solidarno, da jih v starosti življenja vladna koalicija ne obremenjuje z novimi davki. A kljub temu je trenutna koalicija, ki se tako rada razglaša za socialno pravično, glasovala proti našemu predlogu. Pri tem je preslišala celo poziv Zveze društev upokojencev Slovenije, v kateri so že napovedali ustavno presojo. Ne glede na vse pa Vlada, natančneje stranka Levica, ki vodi ravno ministrstvi za solidarno prihodnost ter delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, torej stranka, ki naj bi še posebej skrbela za socialno pravičnost in tiste na socialnem robu, v Državni zbor pošlje predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Ta predlog zakona pa zgolj peščici izbranih in privilegiranih posameznikov, ki so blizu vladajočim, prinaša visoke dodatke k pokojnini. Za tiste, ki bi po tem zakonu dobili dodatek v višini 100 procentov osnove pokojnine bi to znašalo približno 1500 evrov mesečno, za tiste, ki bi prejeli dodatek v višini 50 procentov osnove pokojnine, pa približno 750 evrov. Če te dodatke primerjamo z letnim dodatkom za upokojence v letu 2025, ki ga je sprejela vladna koalicija na predlog Vlade Roberta Goloba, v Zakonu o izvrševanju proračunov za naslednji dve leti, pa ne moremo mimo dejstva, da se letni dodatek upokojencem po skupinah povišuje le za borih 5 evrov. Poleg tega, da je ta predlagana ureditev diskriminatorna, pa predstavlja tudi nesmiselni odstop od pokojninskega sistema. Višina pokojnine naj bi namreč bila odraz vplačanih prispevkov z dodatki k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture pa se še dodatno ruši pokojninski sistem ter ob tem privilegira določeno skupino državljanov. Torej v času, ko upokojenci živijo v vse večji revščini, ko tudi tisti, ki so 40 let plačevali prispevke, danes prejemajo pokojnino pod pragom revščine, ko kljub krizi upokojenci ostajajo brez zimskega dodatka in se hkrati obdavčuje še z novimi davki in prispevki. In ko nas eno ministrstvo, to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prepričuje, da je za nadaljnjo vzdržnost pokojninskega sistema mogoče zagotoviti le z dodatnimi rezi, s katerimi se upokojencem napovedujejo še slabši časi. Ministrstvo za kulturo pripravi predlog zakona, ki ga sprejme vlada Roberta Goloba in s katerim želi posameznim privilegiranim kulturnim izbrancem podeliti poseben dodatek njihovim pokojninam. Takšno razdeljevanje davkoplačevalskega denarja kulturnim delavcem pa bi seveda šlo na račun vseh tistih, ki so v pokojninski sistem plačevali in še vplačujejo ter bodo za to prejeli tudi nižje pokojnine. V Slovenski demokratski stranki podpiramo slovensko umetnost in umetnike, predvsem tiste, ki ime Slovenije ponesejo v svet, zaradi katerih se sliši slovenska pesem, berejo slovenska proza, poezija in leposlovje. Vselej smo bili in bomo naklonjeni spodbujanju in nagrajevanju umetnikov, vendar pa mora to temeljiti na jasnih in vnaprej določenih kriterijih ter zasledovati načelo pravičnosti, strokovnosti in objektivnosti. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo in potrdila Vlada Roberta Goloba, pa žal tega ne prinaša in ne zasleduje omenjenih načel.

na kar je opozorilo Računsko sodišče po odpravi diktature, s čimer se je dodeljevanje teh pokojnin ustavilo. A številne pomembne posameznike je to, da ne morejo dobiti izjemno visokih nezasluženih pokojnin na račun očitno nepomembnih običajnih ljudi zelo razjezilo in močno pritiska na vladajoče. Tako je zapisal med drugim priznani publicist in novinar Peter Jančič. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pa smo pretekli teden, natančneje v petek 22. novembra, vložili Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Želimo namreč, da državljanke in državljani povedo, ali so za to, da se v Državnem zboru potrdi zakon, ki bi omogočil prejemanje dodatka k pokojnini zgolj za peščico privilegiranih državljank in državljanov. In glede posvetovalnih referendumov je Poslovnik Državnega zbora nedvoumen, parlamentarna praksa pa že več 30 let jasna in do nedavnega je bila tudi vselej enaka. Tretji odstavek 184. člena Poslovnika pravi, citiram: "Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo." - konec citata. Ampak, očitno to ne velja več pod vladavino svobodnjakov in v času, ko hram demokracije vodi magistra Urška Klakočar Zupančič. Ustavo in zakone se sedaj spoštuje le, kadar to ustreza vladni koaliciji, Poslovnik Državnega zbora pa se tolmači tako, da se vselej doseže vnaprej zastavljene koalicijske cilje. Torej, prosto po Machiavelli: "Cilj opravičuje vsa sredstva." Namerni kršitvi 184. člena poslovnika s strani predsednice Državnega zbora smo bili prvič priča že junija letos, ko je za potrebe predvolilne kampanje Gibanja Svobode izsilila hitro priznanje Palestine. Takrat je predsednica glede omenjenega člena povedala sledeče, citiram: "Parlamentarna praksa ga že dolgo razlaga tako, da mora od vložitve predloga za referendum preteči 30 dni, da ga je, potem sploh mogoče obravnavati na seji, kar pa po mojem mnenju, torej osebnem, tako mnenje imam sicer že od začetka mandata, ni prav. Tolmačiti ga je treba tako, da je treba Predlog za referendum uvrstiti na sejo v 30-ih dneh po tem, ko je vložen ampak, v to ustaljeno parlamentarno prakso nisem posegala. Menim pa, da je sedaj nujno, da se v to prakso poseže." In magistra Urška Klakočar Zupančič je pred dvema dnevoma ponovno priznala svoje namerne kršitve. Na Kolegiju je povedala, citiram: "Dejstvo pa je, da jaz sem trenutno na funkciji predsednice Državnega zbora in sprejemam tudi odgovornost za te odločitve." - konec citata, ob tem pa večkrat seveda ni zamudila tudi priložnosti, da bi poudarila: "Jaz menim" in "moje mnenje je." torej, gre za osebno mnenje magistre Urške Klakočar Zupančič, ki tepta trenutno še vedno veljavno določbo poslovnika in več tri desetletja veljavno parlamentarno prakso, pri čemer se lahko ob vsem tem v opoziciji povsem upravičeno sprašujemo ali se tako vodi Državni zbor Republike Slovenije, torej tako kot nekdo misli ali celo tako, kot nekdo želi. Ker po načelu cilj opravičuje vsa sredstva, je tudi tokrat magistra Urška Klakočar Zupančič ne glede na 30-dnevni poslovniški rok in predhodno že pripravljen sklic izredne seje Državnega zbora po zgolj treh dneh od vložitve Predloga za posvetovalni referendum le tega mimo poslovniške določbe uvrstila na današnjo izredno sejo Državnega zbora. iz danes na jutri je nato sledila tudi nujna seja Odbora za kulturo, da bi predlog pred izredno sejo obravnavalo še matično delovno telo.

Kot stranka s tradicijo, katere mnogi člani so aktivno prispevali k demokratizaciji naše družbe in samostojne države, pa v Slovenski demokratski stranki čutimo dolžnost, da v hramu demokracije, kjer predstavljamo voljo ljudstva, zaščitimo osnovne predpostavke, na katerih temelji naša država. Tako grobemu in hudemu kršenju pravnih norm, kot se dogaja danes, še nismo bili priče. Krši se ustava, zakon in poslovnik Državnega zbora, in to ravno s strani tistih, ki se kot prvi in edini razglašajo za branilce pravne države. Priče smo kršitvam in manipulacijam, ki jih ne moremo več pripisati zgolj nepoznavanju in neznanju nekoga, ki prvič sedi v klopeh Državnega zbora. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tako ugotavljamo, da v Državnem zboru že dolgo časa nimamo več predsednika Državnega zbora po funkciji. Na njegovem mestu očitno trenutno sedi samooklicana sodnica Državnega zbora, ki z avtoritarnim vodenjem in načinom dela ne dopušča nobene razprave ali drugačnega mnenja, kot ga ima sama. Gre za očitno zlorabo pozicije moči, kar pa zagotovo ni demokracija. Danes smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na predsednico Državnega zbora znova naslovili predlog za umik točke z dnevnega reda seje, saj za njeno obravnavo niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa Poslovnik Državnega zbora, a tudi tokrat smo bili s strani koalicije preglasovani. Očitno torej je, da se bo tudi danes načrtno kršenje in nespoštovanje demokratičnih norm nadaljevalo, vendar pa poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke pri tem ne bomo sodelovali. Na podlagi drugega odstavka 65. člena Poslovnika Državnega zbora zato napovedujem obstrukcijo naše poslanske skupine pri tej točki dnevnega reda. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Sari Žibrat. Najlepša hvala za besedo. Odbor za kulturo je na 31. nujni seji obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predstavnica Zakonodajnopravne službe je povedala, da je Zakonodajno-pravna služba na podlagi 184. člena Poslovnika Državnega zbora preučila predlog za razpis posvetovalnega referenduma in ugotavlja, da predlog izpolnjuje vse formalne pogoje, z vsebinskega vidika pa opozarja, da mora biti referendumsko vprašanje jasno predlagano. Referendumsko vprašanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu se izrecno nanaša na sprejetje zakona, kar ni temeljni namen posvetovalnega referenduma, zato je v tem delu neustrezno. Neustrezno je tudi v drugem delu, v katerem so vključeni vsebinski poudarki, s katerimi je določena interpretacija, ki v referendumsko vprašanje ne sodi. V razpravi je poslanec iz Poslanske skupine Nova Slovenija - Krščanski demokrati opozoril na pripombo, ki jo je ob obravnavi Predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti navedla Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki je predlog zakona podprla. Gre za oceno, da je seznam priznanj in nagrad v Prilogi ena precej asimetričen. V Poslanski skupini NSi sicer podpirajo finančno podporo vrhunskim umetnikom s strani države. Poslanka iz poslanske skupine Svoboda je očitke opozicije o dodatku k pokojnini za peščico izbranih in privilegiranih posameznikov na področju kulture in umetnosti označila za neupravičene, kar tudi kaže na nerazumevanje pomena slovenske kulture, ki je skozi zgodovino ohranjala in povezovala slovenski narod. Predlog zakona pravno ureja dodatek k pokojnini za izjemno delo na področju umetnosti in kulture, tako kot to ureja Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Predstavnica Poslanske skupine Levica je opozorila na dejstvo, da se seznam nagrad in priznanj lahko redno spreminja in ažurira v skladu s spremembami na področju umetniškega delovanja. (nadaljevanje) nagrajevanja velja tudi za druga področja, se ji zdi sramotno nasprotovati zgolj nagradam in dodatkom k pokojnini na umetnike in kulturne ustvarjalce. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o predlogu mnenja. Odbor za kulturo meni, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

Spoštovane, spoštovani. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je oblikovan zaradi dejstva, da je sedaj veljavni zakon o izjemnem priznanju odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, iz leta 1974 zastarel in pomanjkljiv, saj ne opredeljuje natančnih kriterijev za priznanje, odmero primernih pokojnin, izjemnih pokojnin, to pa predstavlja možnost neenake obravnave in celo nezakonitega odločanja v postopkih priznanja in odmere izjemnih pokojnin. Naj poudarim, da se še sedaj po tem zakonu izpred 50 let odobri izjemno pokojnino in da je tudi prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše iz stranke slovenskih demokratskih, podelila te izjemne pokojnine. Glede na to je nujno, da se po več desetih letih obravnavano področje primerno pravno uredi tako, da bodo postopki priznavanja in odmere dodatka k pokojninam transparentni, z jasno določenimi cilji, kriteriji ter pravili ravnanja, s tem pa je zagotovljena zakonitost odločanja in enakopravna, in enakopravna obravnava predlagateljev. Torej, naj še enkrat poudarim, ne gre za novo pravico, temveč za ureditev in transparentno ureditev že sedaj veljavne pravice. Predlog zakona zato natančno določa seznam priznanj in nagrad, ki štejejo za izjemne dosežke na področju umetnosti, s katerim predlagatelj izkazuje posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini. Poleg tega jasno opredeljuje osnovo za odmero dodatka ter način odmere dodatka, določeni pa so tudi splošni pogoji za priznanje pravice do dodatka in postopek priznanja oziroma ukinitev pravice. Pri tem predlog zakona v celoti sledi načelu zakonitosti, načelo enakega obravnavanja in načelu javnosti. V prvem odstavku 2. člena predloga zakona je jasno določeno, da se pravica do dodatka prizna državljanu ali državljanke Republike Slovenije, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazuje posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, v drugem odstavku istega člena pa so kot upravičenci iz prvega odstavka opredeljeni prejemniki Prešernove nagrade za življenjsko delo, prejemniki nagrade Prešernovega sklada, ki so poleg nje prejeli še vsaj eno nacionalno priznanje ali nagrado iz priloge zakona ali vsaj eno od visokih mednarodnih priznanj ali nagrad, in prejemniki odlikovanja na podlagi Zakona o odlikovanjih v Republiki Sloveniji, pri katerih je iz utemeljitve razvidno, da je bilo to podeljeno za delo na področju umetnosti in ki so poleg tega prejeli še vsaj eno nacionalno priznanje, nagrado iz priloge ali vsaj eno od visokih mednarodnih priznanj ali nagrad. Očitek o diskriminatornosti predloga je neutemeljen. Predlog zakona je namreč namenjen posameznikom in posameznicam z izjemnimi dosežki na področju umetnosti, kar po naravi stvari lahko predstavlja zgolj omejeno število oseb ne pa širokega kroga morebitnih prejemnikov. Dejstvo, da seznam pripomb zainteresirane javnosti v okviru javne razprave s strani ministrstva doslej še ni bilo objavljeno, po mnenju Vlade ni relevantna okoliščina za / nerazumljivo/ razpis posvetovalnega referenduma glede predloga zakona. Pri tem je treba omeniti, da je bil ta seznam objavljen in je objavljen na spletnih straneh ministrstva, tako da odločno zavračam trditve, ki so bile izrečene v razpravi o dnevnem redu, da ministrstvo ni objavilo pripomb zainteresirane javnosti. Enako velja za pripombo, da v predlogu zakona ni navedenih dovolj drugih držav Evropske unije, v katerih bi bil uveljavljen enak ali podoben način dodeljevanja izrednih pokojnin oziroma dodatkov. Ta okoliščina ne more vplivati na dejstvo, da je obravnavano področje nujno treba urediti iz že zgoraj pojasnjenih razlogov, prav tako pa primerljiva ureditev v drugih državah ni pogoj za to, da se v Republiki Sloveniji to področje uredi na podoben, vendar zakonit in bistveno preglednejši način kot je bilo urejeno do sedaj.

Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlogi za posvetovalni referendum so sicer legitimno orodje, a žal se vse pogosteje uporabljajo kot politično orodje za zavlačevanje in politizacijo zakonodajnih procesov, namesto da bi služili svojemu osnovnemu namenu, posvetovanju z državljani in državljankami pri ključnih vprašanjih strateškega pomena. Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture je zakon, ki naslavlja in jasno opredeljuje področje in ima strokovno podlago. Za to ga je treba obravnavati v okviru zakonodajnih postopkov, kjer je možno vključiti vse deležnike in sprejeti premišljene odločitve. Referendum bi v tem primeru zgolj podaljšal postopek in potencialno ogrozil sprejem zakonodaje, ki je nujna za izboljšanje položaja starejših umetnikov. Vlaganje v dostojno življenje umetnikov, ki so s svojim delom pomembno vplivali na slovensko kulturo, je izraz hvaležnosti in spoštovanja. Umetnost in kultura predstavljata temelj narodne identitete in igrata ključno vlogo v povezovanju družbe ter gradnji skupnih vrednot, zato mora biti naš pristop k reševanju vprašanj povezanih s kulturno politiko odgovoren, premišljen in osredotočen na iskanje najboljših rešitev za ustvarjalce in družbo kot celoto. Socialni demokrati smo prepričani, da predlagani zakon prinaša nujne izboljšave in pomembne korake k modernizaciji sistema, ki bo omogočal pravičnejšo obravnavo umetnikov ter večjo transparentnost pri dodeljevanju dodatkov za izjemne dosežke. Sprejem zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti predstavlja pomemben korak v modernizaciji zakonodaje, saj se s tem odpravlja pomanjkljivost in pomanjkljivosti in neustreznosti veljavnega zakona iz leta 1974, ki ne ustreza več današnjim potrebam in standardom. Zavračamo poskuse uporabe referenduma kot sredstva za politizacijo vprašanj, ki zahtevajo strokovno razpravo in soglasje. Kulturna politika ne sme postati talka političnih interesov, temveč mora ostati usmerjena k zagotavljanju podpore ustvarjalcem in negovanju naše kulturne dediščine. Socialni demokrati bomo še naprej zagovarjali rešitve, ki temeljijo na dialogu, strokovnosti in spoštovanju ustvarjalcev ter si prizadevali za krepitev kulturne politike, ki ceni umetnost kot eno najpomembnejših vrednot naše družbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica doktorica Tatjana Greif. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani zbor, spoštovana javnost! Minuli teden bi morali v tem Državnem zboru glasovati o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, a je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Še eno poleno pod noge dela te vlade, še malo peska v kolesje zakonodajne procedure pod krinko demokratičnih mehanizmov, kakopak. Obstoječa zakonska ureditev na področju nagrajevanja za izjemne umetniške dosežke, je neustrezna in preživeta, zato je Ministrstvo za kulturo pripravilo novo zakonsko različico. Veljavni zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ne določa meril za priznanje in odmero izjemnih pokojnin in ne nudi transparentne evidence upravičencev. To odpira tveganje za kršitve pravice do enake obravnave in povzroča zaostanke v postopkih. Poleg tega za osebe s posebnimi zaslugami na področju umetnosti in kulture predvideva višjo odmero starostne pokojnine, kot to velja po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Nujnost novega zakona je prepoznala že vlada Janeza Janše, zdaj pa SDS nasprotuje uveljavitvi transparentne in pravične ureditve dodatkov k pokojninam za tiste upokojence, ki izkazujejo izjemne dosežke na področju umetnosti.

Ureja se pravica do dodatka k pokojnini zaradi izjemnih dosežkov na področju umetnosti, določa se pogoje in postopek za njeno priznanje, razvidno se opredeljuje osnova za odmero dodatka in način odmere v dveh višinah. Za izjemne dosežke, ki izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali tujini velja 23 prejetih nacionalnih priznanj in nagrad, navedenih v prilogi ena dotičnega zakona. Ministrstvu za kulturo se nalaga, da vzpostavi, vodi in upravlja enotno evidenco upravičencev do dodatka, ki bo razen osebnih podatkov, javna. Določa se tudi postopek za odvzem priznanja. Cilj predlaganega zakona je sistemska ureditev za večjo preglednost in natančnost ureditve področja posebnih zaslug na področju umetnosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Dodatki k pokojninam zaradi izjemnih dosežkov so utečen sistem tudi na drugih področjih dela in življenja, na primer v športu. Zatorej je tudi očitek, da naj bi z izplačevanjem dodatka upravičencem, ki izkazujejo izjemne dosežke na področju kulture, zajedali v pokojninsko blagajno, neresničen in zavajajoč, saj gre za popolnoma drugo postavko. Poleg tega sta prejemnika Prešernove nagrade vsako leto največ dva, torej bosta največ dve osebi vsako leto upravičeni do dodatka v sto Od prejemnikov ostalih nagrad in priznanj, ki so podlaga za upravičenost do 50 procentnega dodatka, bo mogoče na prste prste ene roke prešteti tiste, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti do starostne pokojnine, obenem pa bodo izkazovali izjemne dosežke. Referendum torej, SDS predlaga, zaradi morebitnih štirih oseb, kolikor se predvideva letno novih upravičencev, ki bodo vsako leto upravičeni do dodatka k pokojnini zaradi izjemnih dosežkov. To je neke vrste izraz pregovorne slovenske nevoščljivosti, naj rajši sosedu krava crkne, kot da bi priznali izjemne dosežke nekaj posameznikom, ki so pripomogli k razvoju naše družbe ter prepoznavnosti naše države, jezika in kulture. Žalostna slika. Najvišje nagrade s področja umetnosti in upravičenost do dodatka k pokojninam zaradi izjemnih dosežkov so državnega pomena. Oporekati transparentni ureditvi podeljevanja in to še tako zelo populistični in zavajajoči maniri je neetično in zavržno.

Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, drage državljanke in državljani! Pred nami je pobuda Poslanske skupine SDS za razpis posvetovalnega referenduma o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Kot Poslanska skupina Svoboda takšen predlog zavračamo iz več razlogov, ki temeljijo na odgovorni politiki, spoštovanju zakonodajnega postopka ter naši zavezanosti kulturnemu razvoju in pravicam ustvarjalcev. Najprej je treba poudariti, da gre pri predlogu za posvetovalni referendum očitno za poskus zavlačevanja sprejetja zakona, ki ureja pomembno področje. Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ni novost v slovenskem zakonodajnem prostoru, ampak posodobitev in izboljšava že obstoječe zakonodaje, ki je ostala nespremenjena več desetletij. Sedanja ureditev je zastarela, nepregledna in dopušča neenako obravnavo prosilcev. To jasno opozorilo je že leta 2009 podalo Računsko sodišče.

Posvetovalni referendum, kakršnega predlaga poslanska skupina SDS, nima pravno zavezujočega učinka, vendar lahko bistveno zavleče zakonodajni postopek in ogrozi pravočasno uveljavitev zakona. Namen takšnega referenduma ni pridobivanje mnenja javnosti o pomembnem vprašanju. Ne smemo dopustiti, da bi se s tem ovirala sistemska ureditev področja, ki zadeva ne le umetnike temveč tudi širšo kulturno in družbeno javnost. Umetnost in kultura predstavljata temelje vsake družbe, zato moramo skrbeti, da so tisti, ki s svojim delom gradijo našo kulturno identiteto, ustrezno podprti, nagrajeni. Slovenski umetniki in umetnice smo so pogosto prekarni delavci, z nizkimi prihodki in pokojninami, ki ne odražajo njihovega prispevka k družbi. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke je del naše hvaležnosti in spoštovanja do njihovih življenjskih del. Zakon prinaša jasne in pregledne kriterije, na podlagi katerih se bodo nagrajenci uvrščali na seznam upravičencev. Dodatek bo urejen sistemsko, kar zmanjšuje tveganje nepravičnosti in politične samovolje pri odločanju. Poleg tega so v zakonu predvidene določbe, ki preprečujejo zlorabe, od kriterijev za nagrade do pogojev za priznanje pravice do tega dodatka. Posvetovalni referendum bi ustvaril vtis, da je javnost o zakonu nezadostno informirana ali da gre za zadevo, ki ni bila dovolj premišljena, vendar to ne drži. Predlog zakona je bil v javni razpravi, o njem so bila podana mnenja številnih strokovnjakov, zainteresiranih deležnikov in institucij. Gre za zakon, ki ureja jasno definirano področje, zato je vprašanje dodatnega mnenja javnosti odveč. Poleg tega bi razpis referenduma povzročil nepotrebne stroške, ki jih davkoplačevalci v trenutnih razmerah res ne potrebujemo. Poslanska skupina Svoboda se zaveda svoje odgovornosti do tistih, ki svoje življenje posvečajo umetnosti. Naš cilj je, da zakon čim prej začne veljati in omogoči bolj pravično ureditev dodatkov k pokojnini za izjemne dosežke, zato Poslanska skupina Svoboda predloga za posvetovalni referendum ne podpira. Verjamemo, da bo Državni zbor sprejel odgovorno odločitev in omogočil uveljavitev zakona v najkrajšem možnem času. Naša zaveza je jasna, podpiramo kulturo, umetnost in vse, ki prispevajo k njenemu razvoju.

kako lahko v Sloveniji močna leva vladna koalicija izpelje prav vse, kar si zada in to mimo ljudi, mimo pravil zakonov in kršenjem poslovnika državnega zbora. Vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bi moral biti v postopku 30 dni. Tako je zapisano in določeno v 184. členu poslovnika. Vladna koalicija je ponovno dokazala, da se požvižga na demokracijo in pravni red in je v odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o dodatkih pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture samovoljno izpeljala namesto v 30 dneh, v petih dneh. Tako smo ponovno priča kršenju postopkov in Poslovnika Državnega zbora, na kar opozarjajo tudi pravni strokovnjaki. Predlagatelji so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma zato, ker bi predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti delil dodatke k pokojninam tistim umetnikom, ki so dobitniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ter tistim, ki so uspeli z mednarodnimi dosežki. Predlog zakona je problematičen zaradi tako imenovane priloge 1, ki določa, kateri umetniki sploh lahko kandidirajo za dodatke. V javni razpravi je pripombe poslalo več predstavnikov zainteresirane javnosti, ki pa jih ministrstvo ni objavilo. Tako obstaja sum, da gre za nagrajevanje vladi všečnih posameznikov, ostale pa se bo diskriminiralo. Druga sporna zadeva je, da bi se ti dodatki izplačali ob pokojnini, predvsem z vidika, da imamo več kot 300000 upokojencev, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 903 evrov, kar je prag tveganja revščine v Sloveniji **37. ki bi dobili dodatek 100 odstotkov osnovne pokojnine, to pomeni približno tisoč 500 mesečno dodatkov k pokojnini. Tudi Državni svet ocenjuje, da je seznam priznanj in nagrad precej asimetričen, saj so naštete zlasti nagrade in priznanja z neko tradicijo, niso pa vključena nagrade in priznanja stanovskih društev, s katerimi bi predlagatelji izpolnili to zadevni to zadevni pogoj. Pri nekaterih umetnostih se tako upošteva več nagrad in priznanj, pri drugih pa nobene. Nenavadno pa je tudi določilo, da je dovolj, če nekdo le sodeluje v neki gledališki predstavi, ki je bila nagrajena na primer na Borštnikovem srečanju, v primerjavi z nekim nagrajenim življenjskim opusom ali odličnostjo umetniškega dosežka. Žal svoboda v tej državi velja samo za elito, vse ostale pa se vrže čez ramo ali pomete pod preprogo. Žal je tega vsak dan več in očitno si je koalicija v imenu svobode vzela državo v svoje roke, zato v Novi Sloveniji podpiramo Predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala ponovno za besedo. Najprej bi vseeno izgubila par besed na temo napada na predsednico Državnega zbora, glede odločitve kdaj podati ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma na sejo. Jaz sem v bistvu ponosna in vesela, da imamo predsednico, ki razume kaj je namen pravne ureditve: da je namen pravne ureditve zaščititi pravice državljanov in namen je, da je pri tem pravni sistem učinkovit. Zakoni, poslovniki se ne pišejo za to, da se v njej, v njih iščejo luknje, da se obračamo na neko semantiko, ki jo lahko potencialno zlorabimo za oviranje postopkov, za to, da se ne prevzema recimo pošta s pozivom na sodišče, za to, da se blokira sprejetje določenih zakonov, o katerih v bistvu predlagatelji očitno ne vedo nič. Saj, smo ravno pri postopkovnem predlogu kolega Ciglerja Kralja slišali, da ni vedel našteti treh razlogov zakaj se mu zdi posvetovalni referendum nujen. Bilo je več kot očitno, da si očitno celotna opozicija sploh ni prebrala zakona, ker so njihove obrazložitve nekonsistentne in kontradiktorne. In s tem bi se v bistvu, bi zaključila pač to natolcevanje glede poslovniških rokov, ker mislim, da to ni bistvo, ampak je bistvo v bistvu sam zakon, kaj sploh določa in kaj mu opozicija očita. Torej, po eni strani smo slišali, da zakonu očitajo, da bo podelil dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti samo neki izbrani eliti umetnikov. Hkrati pa problematizirajo to, da je pač ta nabor nagrad preozek. Seveda ne moremo imeti hkrati ne moremo imeti hkrati podeljevati dodatka kar vsem umetnikom. In oziroma nasprotovati temu, da podeljujemo samo neki eliti umetnikov dodatek, hkrati pa želeti ta seznam v nedogled širiti z nekimi priznanji stanovskih društev in tako naprej. Torej, po eni strani vidimo, da se nasprotuje temu, da se stroka odloči, to je stroka na Ministrstvu za kulturo, da se stroka odloči, komu, kakšni bodo ti kriteriji, komu se bo podeljevalo nagrado, hkrati pa pač želeti kar tu laično te sezname širiti

je jasno, da sploh ne razumejo pomena kulture in da spet gre za nek napad na kulturnike. Če pa bi se, recimo, pogovarjali o športnikih, si tega ne bi v življenju drznili narediti. res zavržno je, da se sedaj poskuša kuriti s celotno populacijo upokojencev in jim reči, glejte, to poredno, nesramno državo, ki bo sedaj podelila dodatek upokojencem, ki imajo izjemne dosežke na področju kulture, vam pa niso ničesar dali. To je popolnoma neprimerljivo in zavržno. Tega ne bi nikoli naredili, ko se pogovarjamo o dodatku k pokojninam za izjemne športnike. In jaz res prosim, da tega ne delamo kulturnikom. Naš narod obstaja zaradi izjemnih kulturnikov tekom zgodovine in mislim, če ima pač opozicija vedno nekaj proti tistim kulturnikom, ki jo kritizirajo, to res ni pravi čas za obračun s temi kulturniki. Torej, jaz menim, da je opozicija popolnoma zgrešila namen, namen, zakaj si prizadevajo za ta referendum, ker si očitno ni prebrala zakona. To je bilo jasno iz obrazložitve predlagateljice, gospe Furman, ki je problematizirala, da se bo problematiziralo podeljevanje teh nagrad in dodatkov v komunizmu, in izrecno poudarila, da v bistvu rabimo jasne kriterije za podeljevanje teh dodatkov. Ampak jaz ne vem, ali kolegica Furman ne ve, da v bistvu sedaj veljavni zakon je tisti iz komunizma in da nima jasnih kriterijev. Tako spet sama sebi nasprotuje. Mislim, če si želi, da končno dobimo nek sodoben zakon, ki bo veljal za vse državljane Republike Slovenije, z jasnimi kriteriji in merili, k čemur je tudi pozvalo Računsko sodišče, ni razloga, da se o tem posvetujemo, o tem zakonu, in ni razloga, da ga še naprej blokiramo s sprejemom. Zato seveda jaz te pobude za razpis referenduma ne bom podprla, ker gre zgolj za še eno zlorabo postopkov v Državnem zboru in za nek poskus preusmerjanja teme na pokojninsko blagajno in ne vem kaj še vse.

Kot je bilo že povedano, je bil ta zakon sprejet v poznih 70 letih in je bil, mislim, da nazadnje spremenjen leta 1991, neke malenkostne spremembe. Kar pomeni, da je resnično zastarel. Je pa tudi seveda pomanjkljiv zaradi tega, ker ni bilo nekih natančnih meril, komu, po domače, in koliko, da se bo razumelo, kar je seveda predstavljalo tveganje za neenako obravnavo prosilcev. Ampak, to ni v bistvu naša ugotovitev, to je ugotovitev revizijskega poročila, ki ga je naredilo Računsko sodišče že leta 2009, torej pred 15 leti, ki je ugotovilo, da obstoječi sistem ne zagotavlja enakopravnih in primernih pogojev obravnave oseb, in je zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov za odpravo. Kar pa je bilo najpomembnejše v tem poročilu že takrat,

prosilo, naj čim prej sprejme novi zakon, leta 2009. In seveda se v 15 letih na tem področju, kar se tega tiče, ni zgodilo nič. Torej, govorimo o treh Janševih vladah, Cerarjevi,

Torej predlog tega zakona je pripravljen in kaj ta predlog potem, čemu ta predlog zakona sledi? Sledi načelu zakonitosti enakega obravnavanja in pa načelu javnosti in seveda zelo natančno in transparentno določa ta merila. Kako se pač naj dodeljujejo dodatki in pa seveda tudi višino tega. Seveda ta zakon ni idealen, tako kot marsikateri drugi tudi ne. Omenjena je bila že priloga ena, vendar pa je seveda dejstvo, da lahko vsak zakon in tudi to prilogo, dopolnjujemo ali širimo, kar celo določa ta zakon v 3. členu peti odstavek, ga ne bom sedaj citirala, ker pomeni, da se lahko na najmanj vsakih pet let pregleda priloga iz prvega odstavka, torej, in če je potrebno se pripravi predlog sprememb. Torej vse na nek način možno. Predvsem pa ta predlog zakona govori o manjšem številu izvrstnih umetnikov na področju kulture, ki so si zaslužili, da se jim na podlagi svojih kariernih uspehov izplača dodatek k pokojnini. Trenutno govorimo o 83, 83 upravičencev, ki bi naj nekje narasli, tako kot je bilo že povedano, pod sto. Toliko o vsebini zakona. Kar se pa tiče samega razpisa posvetovalnega referenduma, pa v bistvu bom povedala to, kar že skozi govorim, na vsakem takšnem referendumu, torej, da gre za zlorabo instituta kot pač že večkrat v tem mandatu in očitno se nekako opozicija ne zaveda, da zloraba instituta posvetovalnega referenduma nekako dolgoročno zmanjšuje njegov resničnostni demokratični pomen ne vem zakaj se potem oziroma najbrž ne razumete in zato se tega tudi poslužujete, ampak jaz imam občutek, da s tem seveda, to kar že vemo skoraj vsi, zavlačujete zakonodajni proces. To pomeni, da vi s tem referendumom namerno ovirate in upočasnjujete zakonodajni proces oziroma sprejetje tega zakona, pa seveda preusmerjate pozornost. Razpis takega referenduma vam seveda tudi služi kot neka taktika preusmerjanja pozornosti drugih, predvsem recimo z SDS, zadnje čase zelo neprijetnih aktivnosti. potem je to zelo primerno, da se preusmeri na zadeve, ki pa so v bistvu zelo pomembne za našo družbo. Torej, še enkrat, ne podpiram predloga o razpisu posvetovalnega referenduma. Zato, ker je to v

Hvala lepa za besedo. Zanimivo, da poslanka koalicije govori o zlorabi referenduma, ko so to počeli v času prejšnje Vlade v stranki Levica, non stop, pa to ni bila zloraba, Treba malo je pogledati tudi za nazaj. Zdaj najprej, ker je bilo dovoljeno tudi poslanki Sari Žibrat iz Svobode glede kršenja Poslovnika, bi povedal takole. Po Poslovniku Državnega zbora bi morala, bi morali z glasovanjem počakati 30 dni, to je pri Palestini takrat pred evropskimi volitvami opozoril tudi priznani pravnik Rajko Pirnat, ki mu mimogrede zaupam bistveno bolj kot zaupam kakšni drugi pravnici v tem hramu demokracije in koalicija na tem mestu seveda ne bi smela iskati bližnjic, počakati bi morala 30 dni, dejstvo pa je, da je koalicija in tudi sama predsednica državnega zbora kršila 184. člen Poslovnika Državnega zbora, ki pravi, da je predlog za razpis referenduma, se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ste razumeli? Nismo niti 30 dni počakali in vi na vrat na nos, / nemir v dvorani/ niste počakali 30 dni, tolmačite si drugače, priznani strokovnjak pravnik Rajko Pirnat pa vam je povedal, da kršite Poslovnik Državnega zbora in to, kar zdaj vi počnete, je, da koalicijski valjar, koalicijska večina gre čez manjšino, uvajate, bom rekel, neko parlamentarno prakso pod Svobodo in neka nova pravila **40. TRAK (VI) 13.15** (Nadaljevanje) ne glede na to, kaj piše v Poslovniku. V Poslovniku so pravila z enim razlogom ravno za da varujejo manjšino. In vi, Koalicijski valjar, gre zdaj proti manjšini in gre tudi proti poslovniku Državnega zbora. Kakorkoli že, Urška Klakočar Zupančič je danes uvodoma te seje povedala: Tukaj smo za to, da delamo, je rekla. Pa dajmo pogledati, kako ta Vlada dela, kako ta koalicija dela. V naši državi imamo več kot 300 tisoč upokojencev, ki prejemajo pokojnino, ki je pod pragom tveganja revščine, se pravi, pod 900 evri, kolikor je prag tveganja revščine. 50 tisoč upokojencev prejema celo nižjo pokojnino od 500 evrov. Kaj naredite vi? Nagrajujete vaše pripadne posameznike, ostale pa se, bom rekel, diskriminira. Peščica privilegiranih državljank in državljanov bo dobila pokojnino z dodatki tudi več kot 3 tisoč evrov. Kje je zdaj, tukaj bom rekel skrb za tiste najšibkejše iz recimo stranke Levica? Kje ste zdaj tukaj skočili v zrak in se najprej postavili za tiste, ki imajo najnižje pokojnine? Se dobro spomnim časov v prejšnji vladi, kako ste nam pripovedovali zgodbice in tako naprej, danes ste za čuda vsi obmolknili. A ja, imate drugo delo, se prepirate z Mihom Kordišem, pa ni časa za te stvari. Se pravi, v koaliciji jemljete denar tistim, ki so vplačevali v pokojninsko blagajno in dajete tistim, tudi tistim, ki recimo niso vplačevali v pokojninsko blagajno. Fokus pa bi moral biti drugje, da najprej pomagamo in povečujemo najnižje pokojnine, da dajemo tistim, ki imajo najmanj. Sami smo to, recimo z dodatki počeli, v času prejšnje vlade ni smešno, ampak jaz mislim, da so imeli takrat upokojenci bistveno več v denarnici in bistveno več so lahko za ta denar kupili kopiti, recimo v času te vlade. Prioritete različnih koalicij, različnih vlad so pač drugačne, različne. Vi imate recimo neko drugo prioriteto. Za vas so recimo prioritete bom rekel, povišani dodatki zaposlenih na ministrstvu, kjer si elita Levice v času dopusta izplačuje neke, bom rekel, dodatke

dovolila sem vam podobno kot kolegici, da ste omenili tudi posvetovalni referendum, ste se dotaknili te tematike in začetka današnje seje. Ampak zdaj pa res zahajate ponovno v žalitve, v vse možne druge razprave in vsebine razen te, ki je v tem trenutku na dnevnem redu. Vljudno naprošam, da nadaljujete z vljudno komunikacijo, spoštljivo do kolegic in kolegov in se omejite na razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Debata pa niso dodatki na nobenih ministrstvih, niti kolega Miha Kordiš. Glejte, jaz sem želel samo poudariti in povedati, da so neke druge prioritete v času te Vlade, te koalicije, kakor pa bi morala biti in to je skrb za upokojence. Bom nehal zdaj o teh dodatkih, ampak dejstvo, ki sem ga povedal ostaja in to ne more nihče v tej dvorani zanikati. Ves čas bi se morali ukvarjati s tem, kako bi nagrajevali delo, kako bi nagrajevali tiste, ki imajo najmanj, pomagati tem ljudem, ki imajo najnižje pokojnine. Vaš fokus pa je usmerjen nekam drugam, nagrajevati peščico ljudi, namesto, da bi se ukvarjali s tistimi, ki imajo res najmanj. Mi smo prejšnji teden, v ponedeljek, sklicali Odbor za delo, in sicer naraščajoče stanje revščine v naši državi, kjer trend revnih ljudi, zaposlenih ljudi narašča. V samo dveh letih se je to povečalo za več kot 21000 državljanov in ta trend narašča, ljudje delajo in so revni, delajo čez dan, popoldne, zvečer gredo pa po Karitas ali pa Rdeči križ na hrano. In ta trend je treba ustaviti. Koliko bodo ljudje preživeli, sploh tisti, ki imajo nižje pokojnine od 500 evrov. In samo spomnim, da takrat v času korone, ko so bili tisti PKP dodatki, smo dali največje dodatke ravno tistim, ki so imeli najnižje pokojnine. In želel bi si enako tudi z vaše strani, da greste solidarnostno tudi po tej poti. Zanima me, in tudi zdaj sprašujem tukaj na mestu ministrstvo, ali bo tega dodatka deležna recimo tudi **41. TRAK: ki se je odpovedala Prešernovi nagradi, in po 23 letih seveda stranka Levica ji je ta denar seveda tudi nakazala, ali bo ona, recimo, konkretno deležna tega dodatka. Jaz mislim, da naši upokojenci ne potrebujejo nekih gospodinjskih nasvetov, kdaj morajo prati in tako naprej, ampak da jim moramo iti res naproti, jim pomagati tudi z dvigom pokojnin. To, kar pa spremljamo danes, in zato verjamem, da so tudi kolegi vložili pobudo za referendum, pa je, ker vi na nek način s tem udejanjate ali pa plačujete usluge iz predvolilne kampanje. Politični aktivizem je seveda potrebno plačati in ta aktivizem bo seveda vse upokojence stal. Denar za privilegirance se je očitno našel in bo, ni pa za vse upokojence. In vse, kar premore ta, bom rekel, vrhunsko menedžerirana Vlada, je, da boste letni dodatek vsem upokojencem povečali za celih 5 evrov - to so vaša dejanja - in ta denar bodo prejeli vsi upokojenci. In, dragi upokojenci, teh 5 evrov vam daje Golobova Vlada in ob tem vam predsednik Vlade sporoča, ne zapraviti vsega naenkrat. To je vaša realnost in to je realnost vseh upokojencev. Nimam težav, če bi to področje uredili, ampak najprej bi morali poskrbeti za tiste, ki imajo najmanj in ki se komaj prebijajo iz meseca v mesec. Dodatki za vse, ne le za peščico. V Novi Sloveniji smo proti in tudi podpiramo to pobudo za referendum. Hvala.

Hvala lepa. Prosim, da se izreče kolegu Reberšku opomin, ker žali poslance. Razne izjave, češ da plačujemo usluge nekaterim iz predvolilne kampanje in podobno, so seveda žalitve, neutemeljene. In to, da prav predstavniki stranke, ki so vedno sodelovali v Vladi Janeza Janše, ki je edina kriva za najnižje pokojnine, te, ki jih danes prejemajo - namreč, ta koalicija je rekordno dvignila pokojnine upokojencev. To so pač dejstva, gospod Reberšek. Vi ste sodelovali v Vladi in podprli znižanje osnovnega odstotka od pokojnine. In vi ste tisti, ki

Zdaj tako, jaz sem kolega sicer že opozorila med samo razpravo. Po opozorilu se je vseeno usmeril na vsebino dnevnega reda. Sem povedala, da je bil žaljiv, in je do konca razprave vseeno, lahko rečem, kolikor toliko - v svojem stilu sicer - dokončal razpravo; vedno je originalen, to moramo priznati. Ampak, kolegica, tudi vaš postopkovni predlog ni bil postopkovni predlog, ki ste ga uporabili za razpravo s kolegom, zatorej ta krog vaju dveh bomo končali. Besedo ima kolegica Žibrat za repliko. Izvolite. Najlepša hvala. Moram vseeno se odzvati na netočne navedbe kolega Reberška, ki potrjujejo mojo domnevo, da si opozicija ni prebrala zakona. Namreč, kolega je rekel, da krademo oziroma jemljemo iz pokojninske blagajne, kar ne drži, ker bo te dodatke financiral proračun preko pokojninske blagajne. Tako se ne jemlje nobenemu upokojencu. In še enkrat poudarjam, da je zavržno, da napadamo kulturnike, medtem ko si tega nikoli ne bi privoščili bi privoščili pri športnikih. In sedaj tu populistično omenjamo, ne vem, na splošno stanje upokojencev. Jaz predlagam kolegu Reberšku, da poskusi dobiti Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Sem prepričana, da ima izjemno veliko talenta, pa bo dobil ta dodatek, čeprav imate že sedaj dobro pokojnino glede na poslansko plačo.

Hkrati bi pa še enkrat poudaril, da je prejšnja vlada, kateri po mojem spominu je bila tudi Nova Slovenija, podelila izjemne pokojnine za dosežke na področju umetnosti. Vlada pod vodstvom Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke, je podeljevala izjemne pokojnine in prav je, da jih je mi pa sedaj urejamo tako, da bodo jasni kriteriji in da ne bo vsak arbitrarno, vsaka vlada lahko, kot je bilo že večkrat omenjeno danes s strani opozicije nagrajevala samo svoje. Hvala.

in se govori o tem koliko je revnih upokojencev in koliko dejansko upokojencev živi pod pragom tveganja revščine. Ja hudiča, kdo pa je povzročil vse te upokojence in njihove prenizke pokojnine? Kdo pa je določal sistemske ukrepe in sprejemal zakone, ki so jim, potem izračunale tako nizke pokojnine? Kdo pa je tisti, ki je v preteklosti, pa lahko govorimo od začetka naše države, predvsem skrbel za sistem, ne pa za dostojnost pokojnin? Vsi do danes so najprej gledali na to, da bo sistem nekako funkcioniral, brigalo pa je kakšne pokojnine bodo ljudje prejemali. vsi ti, ki danes prejemajo pokojnine, niso rezultat te vlade, tudi prejšnje ne, saj veste, koliko so odmerni odstotki in izračun koliko je doba za izračun! V zadnjih 30 letih se je ta sistem izrodil do te meje, da je danes cel kup upokojencev, ki živijo pod pragom tveganja revščine in za to so odgovorne vse pretekle vlade. Hkrati pa, ko se je ves ta čas, ves ta čas in tukaj so enako sodelovali vsi, rušil sistem socialne države, ki bi morala biti tam trdna, da poskrbi za vse te ljudi. Pa ste uspeli skozi vsa ta leta prodati socialno državo kot nek sistem, kjer so sami izkoriščevalci, kar ni res. Kdo je odgovoren za te upokojence danes, ki prejemajo prenizke pokojnine? Pa lahko govorimo, potem tudi o plačah. Pošteno plačilo. V preteklosti, v zadnjih 15 letih se je plačni sistem uskladil trikrat, s tem, da se je zamrznilo cel kup plač in zaradi prenizkih plač, ki se niso usklajevale, so potem tudi prispevki bili prenizki in potem posledično prenizke pokojnine. Kdo je sodeloval v tem? In danes poslušamo iz tiste strani, ker ste bili zraven, kako smo mi odgovorni za te upokojence. In jih zraven mečete v neko povsem drugo zgodbo. Mi danes govorimo o izjemnih dosežkih na področju umetnosti in tukaj zlorabljate spet to skupino ljudi, ki je bila neštetokrat zlorabljena v preteklosti. Vedno znova se jih izkorišča in vedno znova nasedejo. Če se vrnem na temo. Zakonska ureditev na tem področju je zastarela, to je dejstvo. Veljavni zakon je zastarel, pomanjkljiv, ne opredeljuje natančnih meril za priznanje in odmero izjemnih pokojnin, kar pomeni možnost neenake obravnave v postopkih za priznanje in odmero izjemnih pokojnin. Pa smo slišali v preteklem mandatu se je podeljevalo, nimam nič proti tem. Hkrati, Računsko sodišče je v revizijskem poročilu iz leta že 2009 opozarjalo, da ta veljavni zakon ne vsebuje meril za priznanja in odmero izjemnih pokojnin pa vam toliko pomeni mnenje tega Računskega sodišča. In zakon, ki je podvržen predlogu za posvetovalni referendum, jasno določa postopke, kriterije, merila, višino dodatka in javnost prejemnikov, vse to, kar do zdaj ni bilo. Ob tem, kar je pa ironija, da se ocenjuje, da bo v naslednjih letih pravica tega dodatka predvidoma priznana štirim še od tega dva v višini sto procentne sobe 2 pa 50. In seveda, predlog za razpis posvetovalnega referenduma ne bom zavrnil, se pa ob tem sprašujem, komu je v interesu ob tem ustvarjanju histerije,

Torej slišali smo, da ta zakon pomeni uvajanje privilegiranih pokojnin. To ni uvajanje privilegiranih pokojnin, nobena pokojnina ni privilegij, vsaka pokojnina, vsako pokojnino si je treba prislužiti, zaslužiti, in jabolka, hruške in jabolka, pa ne slučajno, ne slučajno. Z jasnim ciljem metati pesek v oči vsem tistim 600 tisoč upokojencem, vsem državljanom. Ki se jih zavaja In ki se jim laže. Laže pa s ciljem porazne populistične manipulacije z volivci in z njihovimi glasovi. natolcujete, da bo 600 tisoč upokojencev oškodovanih zaradi nekaj par dodatkov k pokojnini zaradi izjemnih dosežkov na področju umetnosti in kulture. Se vi sploh slišite kaj govorite? Manipulirate z inštitutom referenduma in grdo manipulirate in rekrutirate volivce na podlagi zavajanja in na podlagi laži. Tistih nekaj par zaslužnih umetnikov in kulturnikov, ki celo življenje posvetijo umetnosti in kulturi in promovirajo Slovenijo in jezik in našo kulturo, ki večinoma delajo v prekarnih razmerah in ustvarjajo v pogojih, ki so daleč od dobrih, vsi vemo, kakšni so, kakšne so razmere in kakšni so pogoji, na primer v kulturi, na primer za samozaposlene v kulturi, tem zaslužnim ljudem, našim sodržavljanom, vi odrekate njihove vrhunske zasluge. To je porazno. Kultura je to državo in ta narod rodila in kultura ga ohranja živega skozi stoletja. Sesuvate zakon, ki dosledno ureja področje nagrajevanja za vrhunske zasluge na področju umetnosti in za izjemne dosežke v obliki dodatka k pokojninam. Sramotno manipulirate z vsemi upokojenci in sramotno zlorabljate demokratični institut ljudskega referenduma. Skratka, s tem slepomišenjem povzročate škodo celotni družbi in vsem nam. In mi je zelo žal. To je vsega obžalovanja vredno. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade. Izvolite. Ne želite. Zatorej vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Postopkovno, kolegica Sluga, izvolite. V imenu poslanske skupine, prosim za deset minutni odmor pred glasovanjem. Hvala. Hvala.